Постъпило е питане от народния представител Иво Ангелов Христов към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 октомври 2017 г. Има декларация от името на парламентарна група. Госпожо Таскова, заповядайте.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, вземам думата загрижена по една тема, която, за съжаление, се превърна сякаш в ежедневие. Става дума за агресията в училище. За пореден път научаваме за побой. Този път в училище в Шумен. В резултат има дете с разкъсан далак. Преди време почина дете в класна стая след ритник от съученик. Няма да изброявам примери – всички гледате телевизия, всички ги знаете. Какво още трябва да се случи, колеги, за да се вземат адекватни управленски мерки срещу детската агресия? Като майка на две деца не мога да остана безучастна! Не мога да не реагирам на това падение на ценностите в обществото ни, които всички безмълвно наблюдаваме. Нещо по-страшно става: първия път сме шокирани, втория път – такива информации стават част от общия криминален поток, който ни залива, на третия път – вече не ни прави впечатление. В какво се превръща обществото ни, какви поколения растат, какви примери от възрастните виждат, че ги повтарят по такъв жесток начин? Управляващите тези дни се хвалят колко милиона отпускат за образование, само че, забележете, не за обучение и възпитание, а за ремонти, защото, колеги, там има комисиони и кражби, а във възпитанието и грижата за психичното здраве на децата ни няма далавера. Това е истината! Нека си я признаем! Семействата са доведени до състояние на постоянна битка за елементарни битови условия и оцеляване. Излишно е да гадаем как този начин на живот се отразява в атмосферата в домовете и какво виждат и копират децата, защото те не се раждат озлобени и агресивни – те стават такива заради средата, която сме им създали. От друга страна, какво имаме? Унизени учители, забравени от всички институции. Неслучайно има хиляди незаети бройки. Докато не върнем обратно достойнството на учителите, трудно ще се справим с какъвто и да е проблем в образователната система. Къде е тук Министерството? Има ли го, или се е превърнало в нечия черна касичка, в генeратор на скандали от рода на черно-бели учебници? Институциите в системата носят огромна отговорност за детската агресия, но и те като повечето институции в тази държава са абдикирали. Работят ден за ден, без отговорност, без загриженост, без желание нещо реално да се промени – отбиваме номера, както се казва. Колеги, позволете да употребя този жаргон – всички сфери у нас са „задръстени“ с проблеми и има нужда от генерален ремонт навсякъде. Няма да отделям време да Ви упреквам какво сте правили през всичките тези години тук, та държавата ни е така изостанала, това го оставям на Вашата съвест. По-важното днес са децата ни и тяхното бъдеще – бъдещето на страната ни! Не стига, че сме в бързо напредващ демографски срив, но и оставяме младите хора да се избиват в училищата, да се дрогират по улиците, да се набиват сутринта в така наречения „Студентски град“ например. Тотална липса на ценности, на перспектива! Задължение именно на нас възрастните е да вземем мерки и да спасим децата си от самите себе си. Декларирам от тази висока трибуна, че парламентарната група на „Воля“ ще подкрепи всички спешни мерки в тази посока. Колеги, тъй като ние по Правилник нямаме право да инициираме създаването на комисия, най-настоятелно Ви моля и се обръщам лично към господин Цветанов, като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и като родител на три деца, да създадем работна група в рамките на Комисията, която да обследва всички случаи на насилие и смърт на деца в учебните заведения. Предлагаме да бъде използвано цялото ни парламентарно влияние и да се създаде кризисен щаб към Министерството на образованието. Нека инспекторатите да влязат в ролята си. И въпреки че съм православна християнка, смятам, че не можем да се молим само на господ децата ни да се върнат живи и здрави след училище. Призовавам учителите, родителите, децата – нека не си прехвърляме отговорност, нека се обединим! Това е национална кауза, а представители от всички парламентарни групи в това Народно събрание са заявявали от тази трибуна, че националните каузи нямат цвят и могат да бъдат общ приоритет. Сега е моментът да го Благодаря, уважаема госпожо Таскова! Преминаваме към писмените отговори от: - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Кристина Сидорова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Тишев; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Цветан Топчиев;

Сабанов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Таско Ерменков; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;

Свиленски; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Димитър Данчев;

Атанасова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Станислав Владимиров; - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Миглена Александрова;

който упражнява властта си извън своята власт, който раздава обществени поръчки на свои хора, който изнудва, който заплашва. България се превръща във феодално владение. Едно управление, където най-важното е бизнесът на фамилията. Във всеки областен град – корупция, подмяна на процедури. Феодализират се цели региони в страната: депутат от ГЕРБ изнудва бизнесмен в Добрич за суджук и заплашва неговия бизнес; председателят на Общинския съвет в Септември стреля и убива човек; в Перник лидерка на ГЕРБ си присвоява общинска детска градина; в Ботевград – скандали в ГЕРБ, свързани с корупция и с търговия с влияние. Това обаче, което достига до медиите, е само нищожна част. Шуробаджанащина, непукизъм винаги е имало в България и затова всички носим вина, но ГЕРБ говорят за нов морал и трябва да се съглася – това наистина е нов морал. Примерът в община Хасково е повече от шуробаджанащина. Извършена е безскруполна и нагла схема за подчиняване на общината от един роднинско-приятелски кръг, с ясна цел – търговия с обществен ресурс. Да напомня в община Хасково, по искане на областния координатор на ГЕРБ са назначени на ключови позиции роднини, кумове, бивши съдружници и съученици на същия областен координатор на ГЕРБ и депутат – господин Добрев.

директор на Финансовата дирекция – първа братовчедка; председателят на Комисията по бюджет и финанси – зет, съпруг на директора на Финансовата дирекция, същият е акционер в над четиридесет фирми, които печелят обществени поръчки за десетки милиони лева. Само един пример, дами и господа: една от тези фирми е в топ три на фирмите, които санират сгради по Програмата за енергийна ефективност. Това е схемата Хасково, това е моделът Хасково! Общината не е семейната маса, на която са седнали най-близките роднини, кумове и бивши съдружници, където се разпределя семейният бюджет. Става дума за липса на морал и за проява на пълно безсрамие. Виждаме как един политик, съвсем законно превзема една община и не вижда нищо нередно в това. Невъобразима наглост е да декларираш с гордост как грубо нарушаваш Закона за държавния служител и принципа на конкурсното начало в държавната администрация. Вече две години този приятелски кръг управлява общината без проведен конкурс в нарушение на Закона, а секретарят – кума, няма никакъв административен опит, пак в нарушение на Закона. Моделът ГЕРБ е моделът на калинките. Валери Симеонов, коалиционен партньор на ГЕРБ, каза тези дни: „Поставят „Поставят се кадри на ръководни длъжности по чисто партийни, партизански съображения. Назначават се хора с приключили предварителни производства, със съмнителна биография, защото пари трябва да бъдат усвоени.“ Ето

Корупционните практики включват подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване на пари, нарушени поръчки и търговия с влияние. Въпреки че законът предвижда наказателно преследване на корупцията във властта, българското правителство не прилага закона ефективно“. Българският Българският премиер Борисов говори за превенция и противодействие на корупцията. Покажете го това противодействие, господин Борисов! Поне от кумова срама! И не сте ли Вие, който каза, че ще отстранява при всяко съмнение – съмнение за корупция, включително и шуробаджанащина? Днес осребряването на властта е брутално и без задръжки. Едни го правят на ниво държава, други на ниво област, трети на ниво град. Господин Добрев сподели в национален ефир, че е нормално в един малък град като Хасково всички да се познават. Това е неговото обяснение за роднинския бизнес кръг, ръководещ общината. Ще попитам: А колко малки градове има в България? Добрич, Септември, Перник достатъчно малки ли са? Колко малък трябва да е градът, за да може да съществува Хасковската схема на ГЕРБ? А какво ще кажете за България? България малка страна ли е? Да, тя е малка, и ще става все по-малка и всеки един от нас ще се смалява, докато мълчим. Докато мълчим за унижението, на което е подложен българинът, мълчим с години за господин Суджук, мълчим с години за схемата Добрев, мълчим за превръщането на България във феодално владение, защото всеки смята, че от него нищо не зависи и защото ни е страх – страх за хляба, този страх ще ни унищожи като народ. И най-голямата заплаха за България днес е нашето мълчание. Затова призовавам: говорете, пишете, протестирайте, викайте, търсете Вашите права. Има кой да застане зад Вас. Ако не започнем да разбиваме този модел на управление от този парламент,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Йончева, ставате за смях. Моля за тишина в залата! ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Във Вашата диаграма, която показахте тук, сте изпуснали един много важен човек – това е президентът Румен Радев. Знаете ли, че аз съм повече съученик с президента Румен Радев, отколкото със заместник-кмета Милена Трендафилова? Защото аз и президентът Румен Радев сме учили в едно и също училище в Хасково, а с Милена Трендафилова никога не сме учили в едно и също училище. Знаете ли, че аз съм повече съдружник с президента Румен Радев, отколкото с Милена Трендафилова? Знаете ли? Всъщност, не съм повече съдружник, аз съм точно толкова съдружник с президента Румен Радев, колкото съм с Милена Трендафилова, колкото съм с Евгени Консулов и колкото съм с всички други, които ги показахте на Вашата схема, на тази Ваша диаграма. Още нещо, аз съм съученик и с неговия главен секретар Димитър Стоянов – главният секретар на президентството. И с него сме учили в едно и също училище, съученици сме. Ние сме свързана лица, може би аз съм ги направил президент, главен секретар и така нататък. Още нещо ще Ви кажа: във всяко едно министерство, във всяка една агенция в София, във всяка една държавна структура имам съученици, защото съм учил в математическата гимназия и в езиковата гимназия в Хасково, във всяка една агенция, във всяко едно министерство. Не ги познавам тези хора, познавам ги толкова, колкото познавам и президента Румен Радев, и неговия главен секретар Димитър Стоянов. Допълнете, моля Ви се, тази графика. И в министерствата, и в агенциите… Ето, Дани Кирилов, и той ми е съученик, да знаете, и него да не го пропуснете. Дани Кирилов също ми е съученик от Хасково, и президентът Румен Радев, и Димитър Стоянов и така нататък. Знаете ли какво Ви предлагам? Дайте да вземем да извадим от сайта на община Хасково всички фирми, които са спечелили санирането на блоковете в Хасково. Какво ще се окаже? Те са червени. от ГЕРБ.) Въпросната фирма, която е трета по саниране в Хасково, е с мажоритарен собственик Величко Минев – червеният полковник Величко Минев. Този същият Величко Минев

Никола Динков, и той има договор за санирането. Нищо лошо няма в това нали, господин Динков? Вашият народен представител, вторият в листата на БСП от Хасково. Нали, господин Динков? Прав ли съм? Ето, господин Динков не отрича. Наистина ставате смешна, госпожо Йончева. Моля Ви се, ако ще показвате диаграми, да допишете президента, главния секретар, Дани Кирилов, да издирите всички хора, които са от Хасково и са учили в математическата или в езиковата гимназия, защото е несериозно. Все пак сте разследващ журналист. Не може да съм свързан само с десетина души, имам много повече контакти, влиял съм на много повече места. Вероятно и аз съм причината президентът Румен Радев да стане президент, неговият секретар Димитър Стоянов да стане секретар и така нататък. И още нещо ще Ви кажа: ако наистина искате да видите как се реализира Програмата за санирането, обърнете внимание, че процедурите в Хасково са на най-ниска цена. Знаете ли какво значи процедура „най-ниска цена“? че борбата е честна, че който даде най-ниска цена, той ще спечели. Знаете ли, че последният търг, който се оценява в момента, е за 11 блока и за тези 11 блока има 120 фирми, които са кандидатствали? 120 фирми за 11 блока! Защо не вземете да извадите най-ниските цени за санирането в страната? Знаете ли къде ще са те? В Хасково! В Хасково! Последният търг с 11-те блока, на който има 120 фирми участници, ще постави рекорд по най-ниска цена най-ниска цена и качество, и то от червените фирми. Както Ви обясних повечето са червени. Нищо не казваме. Искаме честна конкуренция. Това е. Искаме честна конкуренция. За смях станахте, госпожо Йончева. Опитах се да говоря с някои от хората от Вашата диаграма, примерно със заместник-кмета Милена Трендафилова, с която никога не съм бил съученик, а съм бил съученик с президента Румен Радев, нито съм бил съдружник с нея. С нея съм бил точно толкова съдружник, колкото съм бил съдружник и с Румен Радев, и й казах да Ви съди, защото Вие развявате името й цяла седмица.

по Правилника, направи това. Там ясно пише: „когато е засегнат лично и поименно“. Няма как да не му дадете процедурата. Но моята процедура не беше за това. Тя беше за самото изказване на господин Добрев. Това очевидно не беше изказване на парламентарна група и може би то влизаше в лично обяснение. Защо го казвам? Не толкова защо Вие сте разделили едната процедура от другата и трябваше ли да я разделите? Според мен това не беше съответната процедура и не беше декларация на парламентарна група.

В началото на предизборната кампания по телевизията имаше дебат между Елена Йончева и Делян Добрев. Тогава господин Делян Добрев спомена моето име, че аз санирам в Хасково. Не бях започнал да санирам. Имам спечелена поръчка.

Въпросът е от Таско Ерменков относно принципи на провежданата кадрова политика. Заповядайте, господин Ерменков.

Кадровата политика на всяко правителство е от ключово значение за успешното развитие на страната, на нейната икономика, на нейната социална политика, не на последно място и на опазването на околната среда. На 20 септември тази година Ви чух да заявявате: „Аз не бягам от проблемите на ресорните министерства, даже и на други“. И продължавате: „От тук, от студиото, се обръщам към абсолютно всички министерства, министри, когато някой Ви оказва натиск, елате при мен за назначение на хора, на некадърници

бях Председател на Временната комисия, известна като „Комисията за калинките“, тогава заедно с представители на днешните Ваши коалиционни партньори от „Обединени патриоти“ идентифицирахме ужасната практика на партийни и други неподходящи назначения, без конкурси, на над 6000 длъжностни лица. Надявахме се тази практика да се е прекратила, но Вашите думи са причина за сериозно безпокойство по отношение на днешната кадрова политика. В тази връзка, господин Заместник министър-председател, ми разрешете да Ви попитам: на какви принципи се базира провежданата от Вас, в качеството Ви на вицепремиер, кадрова политика? Благодаря Ви.

съгласно действащата нормативна уредба на Република България назначенията в министерствата и в държавните институции, за които Вие се интересувате, в това число и подбора на кадри, са от изключителната компетентност на органа по назначаването, а именно министъра, в качеството му на орган на изпълнителната власт за отделното министерство, председателя на държавната агенция или комисия и изпълнителния директор за съответната изпълнителна агенция. Това изрично е предвидено в Закона за администрацията и по-конкретно в разпоредбите на чл. 42, ал. 5; чл. 47, ал. 7; чл. 50, ал. 7 и чл. 54, ал. 7. Както знаете, броят на министрите се определя по предложение на министър-председателя, от Народното събрание, както и състава на Министерския съвет. Заместник министър-председателят, какъвто съм аз, е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Следва да подчертая, че за разлика от други мои колеги заместник министър-председатели, които са и министри, и имат качеството на орган на назначаването, аз не мога да назначавам в министерство или друга структура към него. Макар да имам разпределителни функции като вицепремиер спрямо конкретни министерства и институции, това не ме прави орган по назначаването в тях. Мога да Ви осведомя за принципите на кадровата политика в създадения на мое пряко подчинение политически кабинет в Министерския съвет. Това е организационна структура със съвещателни, контролни информационно-аналитични функции, която подпомага съответните органи на изпълнителната власт при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на съответните правомощия, както и при представянето й пред обществото. Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и утвърденото на 16 май 2017 г. длъжностно разписание в моя политически кабинет са определени девет щатни бройки, от които към момента са заети общо Има три свободни – икономисвам фонд „Работна заплата“. Водещи критерии при избора на кадрите в моя кабинет са високите професионални качества и компетентност. И само това! Назначените служители са със значителен опит в публичния сектор или съответната област, притежават висше, а някои от тях по няколко висши образования и квалификации за заеманите длъжности, а имам също и назначени хора с научни степени. В случай че Ви е необходима допълнителна информация за конкретни назначения, бих Ви посъветвал да се обърнете към компетентните министри или други органи на държавната власт. Още нещо – какво е уникалното в моя кабинет? Уникалното е, че няма нито едно политическо назначение. В моя кабинет няма нито един член на Националния фронт за спасение на България или на която и да било друга партия. В това отношение считам, че моят кабинет е уникален в цялата нова 27-годишна история на демокрацията.

Аз не съм питал за критерии, нито за административни отношения. Питал съм за политики. И като вицепремиер в един политически кабинет би трябвало да ми бъде отговорено – той, разбира се, е отговарял. Аз ще прочета част от нещата. Госпожа Йончева прочете част от тях – че има кадрови проблеми в правителството, поставят се на ръководни длъжностни места по чисто партийни съображения, партизански съображения. Поставят се хора, за да усвояват едни пари, тоест правите обосновано предположение за наличие на корупционни практики. Давате, господин Вицепремиер, и други примери във Вашето изказване тогава. Да вземеш човек с доста съмнителна биография и да го сложиш в град за шеф на РИОСВ. Ето на такива глупави, първобитнообщинни процеси са подложени една част от министрите, тоест един от принципите, който Вие определяте в кадровата политика, която се провежда от правителството, са първобитнообщинните процеси. И даже назовавате виновника за тази ситуация, цитирам: „Този, който ги е назначил евентуално, или този, който е съдействал да ги назначат“. Вие преди малко ме посъветвахте това да попитам, аз ще питам и премиера за това нещо, стига председателят на Народното събрание да ми позволи да стигне въпросът до там. Така че от казаното до тук разбирам, че основните принципи на назначения в министерствата и институциите са политическа партизанщина, шуробаджанащина и корупция. И Вие идентифицирате още един принцип, когато говорите, че се нарушават принципите на разпределение на властта, а именно, че не се спазва според Вашето участие тук колко сте депутати, колко политически постове ще получите, тоест към шуробаджанащината, политическата партизанщина и корупцията се добавя и принципът на разпределение на баницата. баницата. Позволете ми да завърша репликата си с Вашите думи. Вие сте го казали, но аз този път го адресирам към Вас: ако продължавате да слагате „калинки” на всички постове, не може да очакваме никакви сериозни промени, а Вие ни убеждавахте, че сте дошли тук да извършвате промени, полезни за България. Тяхната полезност вече е видна за всеки непредубеден българин и предполагам, че много скоро ще трябва да държите сметка за това, каква политика провеждате, а аз знам какво ще ми отговорите във Вашата дуплика. Уважаеми господин Ерменков, въпросът Ви е следният: „Моля да ми отговорите на въпроса на какви принципи се базира провежданата от Вас в качеството Ви на вицепремиер кадрова политика по отношение на министерствата и институциите, за които отговаряте”. Аз Ви отговорих ясно на този въпрос. Ясно Ви отговорих! Ако Вие не сте доволен, просто задайте въпрос, на който да Ви бъде отговорено по някакъв начин, по който Вие си мислите, че трябва да Ви се отговори. Но смисълът на цялата тази безсмислена дискусия според мен е просто да си направите едно политическо изявление. Можеше да го направите, без да ме разкарвате! Все пак аз, за разлика от Вас, имам някаква работа да свърша.

към заместник министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов. Въпрос от народните представители Кольо Милев и Васил Антонов относно състоянието на хранителния блок във Военно формирование 28 880 – Белене. Заповядайте да развиете въпроса си, господа. Господин Милев, заповядайте.

През изминалата 2016 г. Министерството на отбраната чрез тогавашната дирекция „Отбранителна аквизиция“ сключва договор през месец август за ремонт на хранителния комплекс във Военно формирование 28 880 – гр. Белене. Ремонтът е за хранителния блок, за кухненския комплекс, за складовите и сервизни помещения. Строителната площадка е открита на 7 септември миналата година, като срокът е 135 дни, който е удължаван на базата на процедурата и на обществените поръчки по Закона, и през тази година – 20 юни, срокът е изтекъл. В момента ремонтът там не е завършен, хидроизолацията на покрива също не е довършена, поставени са първият пласт хидроизолация, вторият топлоизолация с фибран и след това дъждовете започнаха. В момента целият комплекс не се ползва. Нашият въпрос към Вас е: коя е фирмата, с която е сключен договорът, на каква сума е договорът, какви са проблемите за незавършването на обекта и какви мерки ще ще вземете Вие като министър на отбраната, заедно с директора на преименуваната дирекция „Военна инфраструктура“ за завършването на обекта? Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Милев. За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред, сигурността и министър на отбраната. Господин Каракачанов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Милев и Антонов! На 19 август 2016 г. е сключен договор за строителство №

за изпълнение на обект „Ремонт на хранителен блок във Военно формирование 28880 – Белене. Стойността на договора, за която Вие се интересувате, е 1 млн. 498 хил. 370 лв. 72 ст. с ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е изтекъл на 20 юли 2017 г. Към настоящия момент на обекта не се извършват строително-монтажни работи поради финансови затруднения от страна на същата тази АД. В следствие на това Министерството на отбраната отправи до Дружеството писмо, че срокът на Договора е изтекъл на 20 юли и след тази дата започва начисляване на неустойка в размер на 001% на ден от стойността на забавата, без ДДС, което е Раздел VІІ, т. 34 от Договора, тоест направили сме го на базата на Договора, който е сключен. В отговор фирмата „Пи

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! Случаят определено е скандален за инженерния полк в Белене, защото сам по себе си той показва как се разходват бюджетни средства без да има резултат. Но той в голяма степен е и христоматиен как не се провежда контрол от момента, в който е спечелен конкурсът от определената фирма, до момента, в който трябва да бъде извършена докрай процедурата. Това, с което ни запознахте в момента, ни удовлетворява дотолкова, доколкото хронологията на фирмата и нейните възможности ни обрисуват една картина. Но истината е какъв е резултатът днес. Повече от година и половина нямаме съответно ремонтиран хранителен блок, няма къде да се хранят служещите в поделението – и не само те, разбира се. Има и дежурни, които са по 24 часа там. Резултатът по отношение на разхода на бюджетните средства Вие лично сте единият от хората, които винаги сте коментирали, че в Министерството не достигат средствата, но тук е моментът да покажете с този случай как ще се развият в бъдеще. Всички ние очаквахме от Вас строго да бъде спазен срокът, който отдавна е изтекъл, но с този, който днес споменавате, да може да се затвори годината и да имаме реално изпълнена задача към края на октомври. Още веднъж искам да споделя, че внимателно ще следим как ще бъде завършен ремонтът

Средства няма, но и тези средства, които има, не се използват по най правилния начин и ефективността от тях е – хайде, да не използвам тежки думи, намалена като ефективност. Конкретният договор е заварено положение. Както се казва, не мога да коментирам защо е сключен една година преди аз да стана министър и защо е сключен точно с тази фирма, но Ви уверявам едно: тази фирма не само ще си плати неустойките, но и ще си свърши работата. По подписания договор е по-добре да подходим по този начин – те да си довършат нещата, отколкото да започваме нови процедури и да харчим нови пари за нещо, което в края на краищата е задължение на същата тази фирма да си го свърши. Пропуск няма да има тук, както и за всички онези случаи, за които сме констатирали подобни нарушения. Пак казвам, не само, че няма достатъчно пари в бюджета за отбрана, една част от тези пари се харчат по един глупав, безобразен начин, който не носи нужната ефективност. Така че подобни въпроси и от Вас, и от другите колеги следват въпроси в тази тема, винаги са били полезни не само за осветляване на общественото мнение, но и за да стане ясно на всички и от двете страни – тези, които са сключвали договорите и сключват договори, и тези, които ще ги изпълняват, че няма да бъдат пропуснати, когато не са коректни към Министерството на отбраната. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Константин Веселинов Попов относно състояние на търговските дружества на Министерството на отбраната с принципал министърът на отбраната. Заповядайте, господин Попов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната. Уважаеми колеги, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие капитала, утвърден с Постановление на Министерския съвет от 2003 г., министърът на отбраната се явява принципал на търговските дружества в Министерство на отбраната. На 23 юни тази година на въпрос на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ относно сключени договори на търговските дружества към Министерство на отбраната с юридически лица Вие направихте един много сериозен анализ, доклад от 19 страници с подробен отчет за дейността на дружествата и оценка на финансовите резултати в края на месец май 2017 г. В резултат на сключените договори от новоназначените от служебното правителство ръководства на дружествата, Вие направихте извода, че те не са имали за цел стабилизиране на финансовото им състояние. Моят въпрос е: какви мерки предприехте за стабилизиране и укрепване на търговските дружества на Министерство на отбраната, след констатираните слабости

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Попов, уважаеми колеги! В отговор на поставения от Вас въпрос, предоставям следните данни за финансовото състояние с принципал министърът на отбраната към 20

През третото тримесечие на 2017 г., значително е повишена натовареността на предприятията и ангажирания персонал. Финансовият резултат на групата за третото тримесечие, а именно в периода 1 юли 20 септември, е печалба в размер на 2 млн. 281 хил. лв. Консолидираната печалба на група „Терем“ към 20 септември 2017 г. е в размер на 1 млн. 807 хил. лв. Към 20 септември 2017 г. дружество „Терем“ няма неразплатени задължения към персонала. Второ, „Интендантско обслужване“ ЕАД – град София. За третото тримесечие на 2017 г. дружеството отчита намаление на печалбата със 127 хил. лв. Дружеството работи основно по сключени договори с Министерство на отбраната, възложени по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки второстепенни разпоредители с бюджет и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Очаква се за отчетната финансова 2017 г., изпълнението на същите да доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството. „Снабдяване и търговия“ ЕООД – София За третото тримесечие на 2017 г., дружеството отчита печалба в размер на 24 хил. лв. Същата е значително намалена спрямо предходните тримесечия,

Дейността на дружеството е организирана в насока изпълнение на утвърдена от мен План-програма за 2017 г. – 2019 г., което ще доведе до подобряване на финансово-икономическото състояние на „Снабдяване и търговия“ ЕООД и преодоляване на натрупаните загуби.

Към 31 декември 2017 г. се очаква дружеството да реализира повече приходи, имайки предвид приключването на отделни етапи от действащи договори и да намали натрупаните загуби.

Същата загуба е значително намалена спрямо предходното тримесечие на 2017 г., съответно загуби от 213 за първото и 300 за второто тримесечие. Предвид отрицателния финансов резултат, натрупаните задължения и увеличаване на минималната работна заплата в страната са предвидени действия за създаване на работна група от експерти в Министерство на отбраната, които да извършват преценка на ситуацията и да продължат оздравяване на дружеството. (Председателят за третото тримесечие загубата е 47 хил. лв., като, въпреки че е загуба, се отчита намаляване спрямо предходните тримесечия. Съответно за първото тримесечие на 2017 г. е 67 хиляди, а за първото тримесечие – 111 хил. лв. загуба

Разбира се, че ще изслушаме Вицепремиера, за да видим наистина какви са резултатите на останалите дружества. Мисля, че моят въпрос е достатъчно коректен и благодаря за коректния отговор, но трябва да признаем, че и в бъдеще такива въпроси ще има. Това е изключително важно, предвид факта, че ни предстои модернизация на Българската армия. Има проекти за инвестиционни разходи. Надяваме се, че проектът за инвестиционен разход на Сухопътни войски също ще влезе в парламента и ще бъде гласуван. Тези проекти са свързани с предприятията, които ръководите, с дружествата, които ръководите, защото така или иначе проектите за инвестиционни разходи са свързани и с индустриално сътрудничество.

добри инвестиции в бъдеще, ще облекчи и ще ни даде шанс да участваме в индустриалното сътрудничество при реализирането на проектите за инвестиционни разходи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов. За дуплика – господин Вицепремиер, заповядайте.

Хасково. За третото тримесечие, дружеството отчита загуба в размер на 11 хил. лв., което е увеличено спрямо загубата от предходните тримесечия. По отношение на взаимоотношенията между ДКЦ „Свети Георги“ с МБАЛ „Хигия“, буквално миналата седмица имах въпрос, на който отговарях. Няма да влизам в подробностите, да повтарям цифрите, за да спестим време. „Света Богородица“ ЕООД – село Нареченски бани, към 20 реализира положителен финансов резултат – печалба в размер на 2 хил. лв., докато към 30 юни 2017 г., финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 104 хил. лв. „ВИТА“ ООД – Велинград, към 20 септември тази година, реализира положителен финансов резултат в размер на 147 хил. лв. Дружеството работи добре и реализира положителни финансови резултати. Министерството на отбраната прави всичко възможно прави всичко възможно да осигурява работа на търговските дружества. Вие сте изключително прав – при проектите за модернизация, които са предвидени, изключително важно е, конкретно Вие споменахте това е най-важното в тези проекти на дружествата – да се поддържа една нормална среда, редовно да се заплащат заплатите на служителите и на работниците, също така да се придобиват способности, за да може максимална част от тези проекти за модернизация да бъдат използвани възможностите на нашия Военно-промишлен комплекс, част от които е и „Терем“ като структура към Министерството на отбраната. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Това беше и последният въпрос към вицепремиера Красимир Каракачанов. Преминаваме към министъра на вътрешните работи Валентин Радев с питане от народните представители Антон Кутев и Иван Иванов относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността. Заповядайте, господин Кутев – три минути да развиете питането Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Радев, уважаеми колеги! Господин Радев, преди около три месеца се срещнахме с Вас тук по един мой въпрос по отношение на битовата престъпност и Вие тогава много подробно ни изредихте мероприятията, които предприема МВР за борба с битовата престъпност. Моята реакция беше, че за тези неща се съди по резултатите. Сега – три месеца по-късно, нямам усещането резултатите да са се променили. Още по-малко пък това усещане имат гражданите на България, съдейки по всички направени изследвания междувременно.

в полицията – 43%, като за сравнение – 75% от българите вярват в Европейския съюз. Тоест почти два пъти по-малко вярват в полицията, въпреки че полицията традиционно е институцията, в която има доверие. Защото има всички възможности за това. За мен продължава огромният проблем да бъде в гражданската сигурност, в сигурността на гражданите. Продължаваме ежедневно да виждаме проблеми с „ало измамниците“, които общо взето не мога да разбера, как може толкова години да продължават да бъдат проблем за полицията! Ако полицията не може да проследи някои телефонни разговори, не знам дали има смисъл да съществува в този вид? Ако с „ало измамниците“ не може да се справите, не знам какво правим за другото?! А всъщност правим това, че ставаме все по-зле. Един от въпросите, на които се надявам да отговорите е: колко коли се крадат и колко от тях се намират? Защото ако искате да ме убедите, че сателитната система не може да проследи къде е отишла всяка една открадната кола, аз няма да Ви повярвам. Знам, че има достатъчно технологични възможности, за да го направите, полицията да го направи! И Вие в този случай сте отговорни за това. Има ли автомобил, който не може да бъде проследен? Моля Ви, технически да ми го кажете. Битовата престъпност има още много измерения: крадат от мазетата на хората. Изобщо това е големият проблем, но има и други проблеми. Защото по данни пак на Евростат за 2015 г. България е на пето място сред страните членки с най-много убийства, след прибалтийските републики, но оттогава тези данни се покачват и убийствата се умножават. Цяло лято слушахме за едно след друго убийства, които се случваха буквално през няколко дена. Освен убийствата, на 7 юли това лято – обир на бензиностанция посред бял ден в София; на 25 юли – на бензиностанция, пак в София на бул. „Черни на 26 септември – обир на бензиностанция ОМV. Вчера, 27 септември – въоръжен обир на инкасо автомобил в София. Всичко това са ужасно тежки престъпления. Не говорим за корупция, за която всъщност в този случай е основният разговор, който трябва да водим. Всичко това на фона на очевидни Ваши противоречия със служителите на полицията и при ежедневни протести! Във връзка с това въпросът, който задаваме, питането ни е: какви са политиките на Министерството и на държавата за борба с престъпността и какво лично Вие смятате да правите по тези въпроси? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев. За отговор – министърът на вътрешните работи господин Радев. Заповядайте, имате

Политиката по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност е изведена като приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. Целта е да се подобри взаимодействието между МВР и местната власт и други отговорни институции, а също така да се активизира сътрудничеството с частните охранителни фирми и гражданите. Прав сте, че аз Ви изброих миналия път в отговора си някои действия, сега ще продължа – предприемат се конкретни мерки в няколко направления. Първо, създават се обективни предпоставки за оптимизиране на нормативната и подзаконовата база. Наскоро бяха приети на първо гласуване в пленарната зала Законопроект за частната охранителна дейност и Законопроект за изменение и допълнение Второ, с цел подобряване на организацията на работата за повишаване ефективността в борбата срещу битовата престъпност, Министерството утвърди правила и план за противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма полицейско присъствие. Създаде се и постоянен екип, който да обезпечава координацията, контрола и взаимодействието между полицейските структури в страната – неща, които са някак си отзад, и не се забелязват. Трето, значително се подобрява кадровият и материалният ресурс. Към настоящия момент правителството и Министерството изпълниха поетия ангажимент и вече има назначени над 1020 униформени полицаи. Акцентира се върху професионалното обучение на полицейските служители. Продължава процесът за оборудване на полицейските структури с автомобили за нуждите на Охранителна и Пътна полиция. Скоро бяха пуснати в експлоатация 278 нови автомобила, оборудвани с интегрирана система за мобилно видеонаблюдение. В резултат на тази целенасочена дейност на Министерството, през 2017 г. се отчита спад в нивата на престъпността и увеличаване на разкриваемостта. Ето и някои числа: от януари до август тази година спрямо същия период на 2016 г. общата престъпност е намаляла с 4,1%; нивото на разкриваемост се е увеличило с малко над 6% или казано в абсолютни стойности – регистрираните престъпления са 70 730 спрямо 73 727 за 2016 г.; разкритите престъпления са 30 хиляди спрямо 26 527 за същия период. Наблюдава се увеличение с приблизително 8% на разкриваемостта при извършените умишлени убийства. И една интересна статистика – през 2017 г. се пресече негативната тенденция при посегателства, това, за което попитахте, спрямо моторни превозни средства. Регистрираните престъпления са намалели с 31% и същевременно разкриваемостта е нараснала с малко, но устойчиво с около 5%. Проследявайки хронологията на престъпната дейност с отвличанията през последното десетилетие може да се формулира изводът, че до 2009 г. при едни от най-тежките престъпления се наблюдава тенденция към увеличаване на отвличанията с цел откуп. 2008 г. – седем, 2009 г. – 11. След това рязко спадат. С цел разкриване и пресичане на дейността на „Наглите“, така известни, в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е сформиран специален екип. Постигнатият успех спрямо престъпната група, реализирала тежки посегателства срещу личността, оказва силен възпиращ ефект върху други структури, извършили подобни дейния. На практика от второто шестмесечие на 2013 г. не са извършвани отвличания с цел откуп. Министерството продължава работата си с пълен капацитет за разкриване на настоящото отвличане през месец август 2017 г. Разбира се, работим по всички онези престъпления, които Вие визирахте във въпроса си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър на вътрешните работи. Два уточняващи въпроса – господин Иванов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз действително от Вашето изложение очаквах малко по-сериозна информация, която да даде успокоение както на нас, така и на българските граждани, защото въпросът ни, вярвайте ни, беше продиктуван именно от недоволството на голяма част от особено малките населени места относно действията на служителите на Министерството и по-скоро не от техните действия, а по-скоро от липсата на организация на такива действия. За съжаление във Вашето изложение чухме едни обяснения за един, по-скоро аз и колегите го считаме за лобистки закон, като Закона за частната охранителна дейност. Не чухме основни елементи от Вашата предизборна програма, освен това, че са назначени полицаи. И до ден днешен не научихме къде ще бъдат, с какъв профил ще бъдат тези хора в системата на МВР, по какъв начин ще допринесат за разкриваемостта и намаляване на престъпленията. Не чухме отговор, а бяхте обещали да дадете, как е приключила проверката за закупените автомобили, защото имаше там съмнения относно начина на закупуване, дали те са използваеми и така нататък неща, които се премълчават. Вие ги загатнахте във Вашия отговор, но те са изключително важни, относно и борбата с войната по пътищата. Статистика ни прочетохте, но тази статистика може може да се чете, както дяволът Евангелието, но искам да отговорите на два допълнителни въпроса, разбира се, които са много важни и част от общата картина на престъпността в България. Вчера на парламентарната комисия, която наблюдава съответните агенции за борба с контрабандата – има една такава, бяха изнесени данни за едни страхотни злоупотреби по отношение с горива, контрабанда. За това нещо

в общото криминогенно състояние на страната, а никакви мерки ние не видяхме, дори и в този Доклад, така че ако може и тук да ни кажете няколко думи по тази тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин Министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса.

Аз Ви прочетох числа, наистина – суха статистика, но се придържах към минутите, които ми бяха отредени. Благодаря Ви за въпроса по принцип. Винаги, когато се говори за престъпността, за работата на Министерството на вътрешните работи, аз съм длъжен да обяснявам какво правим и обществото трябва да чува всички гледни точки и най-накрая да стига до истината, до колкото е възможно да се стигне до нея в дълбочина. Тя винаги е субективна. Ние казваме едно, Вие – опозицията, може би намирате други неща. Аз внимателно се вслушвам и си вземам бележка и даже ще Ви цитирам. Господин Кутев каза, че има усещане такова. Да, усещане има и аз затова се опитвам да отговарям, доколкото е възможно, и със статистика, която не винаги е най-добрата, но такава статистика имаме, такава е регистрирана и аз я показвам. Истината не е такава. Усещането може да е такова и ако говорим на тези теми – и радиа, и телевизии, и медиите го повтарят,

довършени. Вижте как падат. В 2017 г. почти се докосват кривите, почти всичко е разкрито. От 70 – 68 са разкрити.

Това е истината за престъпленията, ако обобщим и може би едни от най-тежките престъпления покажем на графика. Мога да Ви покажа и други неща. Това са информации. Имаме такава дирекция, която се нарича „Анализи“, където се правят тези неща, събира се информация постоянно и се показва. Аз показвам всичко, не само там, където имаме успехи. Ето Ви една друга графика. Това са пострадали лица над 40 години. В ляво са кражби, в дясно са грабежи. Да, кражбите са се увеличили – от 8215 на 9042, за същия период на миналата година, но пък тежките престъпления са леко надолу – там, където има увреждания на човешкото тяло и така нататък. Всичко това го виждаме. Аз съм Ви казвал и друга статистика – за блудства, за изнасилване. Там сме с 20% нагоре тази година. Правим невъзможното, за да видим там защо се случва. Това е общата картина, така че усещането е едно, статистиката и числата са друго. И нека бъдем максимално близки до истината. Споменавате за Ваши противоречия със служителите. Нямам противоречия с никакви служители, ако имате предвид синдикати, господин Ние противоречия нямаме. Единственото противоречие е кога и как да стане, и то не е противоречие, а спор кога да бъдат увеличени заплатите на служителите, как ще стане това, с колко, ако това е противоречие. Борба с корупцията – разбира се, че в основата и една от важните цели, които си поставя Министерството и е задължено да го прави това, и основно Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, е борба с корупцията. Там, сега числата – не бях подготвен за въпроса Ви, защото сега ми го задавате, не мога да Ви ги кажа, но скоро изнесохме данни за горивата, за цигарите. Чухте – 7% са спаднали, 7% са останали само! И това го казваме, след това го казват фирмите, които броят кутиите с цигари. Същото е с горивата. Същото е с трафика на хора и така нататък. Аз не мога да Ви казвам навсякъде, където има успехи. Казвам, че тази битка я водим постоянно и даваме максимума, който можем, с тези ресурси. И отново казвам, че това е същото – и с наркотиците, и с горивата, и с другите стоки и товари, които са рискови. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Министър. За отношение към отговора – заповядайте, господин Кутев. АНТОН Уважаеми господин Министър, за да вгорча малко този разговор, ще кажа, че тези данни, които ми ги давате за убийствата, не ми ги сравнявайте с 1991 г., щото тогава Бойко Борисов е бил шеф на „Ипон“, а сега е министър-председател.

мой. По отношение на регистрираните престъпления – Вие много добре знаете, че голяма част от престъпленията в България просто не се регистрират, защото имаме изключително ниско доверие в полицията и точно затова не се регистрират, така че тази статистика е нещо, в което аз дълбоко не вярвам. Повече вярвам в това, което виждам с очите си. И, между другото, Вие очевидно не сте запознат, защото Вие ми говорите за контрабандата как намалява. Вчера изпълнителният директор на петролната и газовата асоциация в Комисията имаше твърдо, ясно твърдение – 30% от горивата не се облагат, 1 милиард от 2015 г. досега е сумата, която не влиза от акцизи на горива в държавата. Това вчера беше изказано пред парламентарна комисия. Там се говореше за тежък политически чадър върху част от горивата. Тежък политически чадър! Това са термини, които използва браншът. Онзи бранш, който е легитимен. Там бяха хората, които всъщност са официалните му представители. Тоест, не става дума за някакви съмнителни източници, доколкото това е бизнесът, който го прави. Това е ситуацията. И пак Ви връщам на това – Бойко Борисов през 2009 г. дойде с идеята, че ще променя държавата. Затова го избраха. Нямате време. Много кратки са мандатите, много кратко е времето, за което всичко това трябва да се направи. Нямате време, за да го направите. Това е Ваша отговорност и това, че Вие сега сте станали наскоро министър, първо – то вече не е толкова скоро. Второ, истината е, че Вие носите, както аз нося цялото наследство на БСП, Вие носите цялото наследство на ГЕРБ и лично на Борисов. Затова го чакаме от Вас. Това беше нещото, с което той през цялото време стоя във властта борбата с корупцията, с престъпността, с новия морал. Нищо такова не виждаме от това, което аз видях тук. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Следващият въпрос е от народния представител Диана Саватева относно нивото на престъпността в морските общини. Заповядайте, госпожо Саватева.

Успешността на един туристически сезон зависи от много фактори, но безспорно един от най-важните е гарантирането на сигурност, както за милионите туристи, които идват в страната, така и за хилядите хора, които работят по курортите. Всички ние, които живеем по крайбрежието, сме наясно колко е сложна задачата на Министерството на вътрешните работи и на органите по места, да направят такава организация на ефективна охрана на едни места, които през зимата живеят в един ритъм, а през лятото темпото се увеличава многократно. Става въпрос за цялото Черноморско крайбрежие – от Шабла до Резово, ако трябва илюстративно да се изразим. Наистина е трудно и сложно, защото струпването на толкова много хора на места, които през зимата са пустеещи, а през лятото стават големи курорти, дори мегаполиси, изисква много сериозна организация и заедно с това изисква правилно разпределение на ресурса от хора, защото морето привлича не само туристи, но привлича и голям криминален контингент. Престъпления имаше и тази година. Някои от тях продължават да се коментират все още. Имаше също така и обявени за международно издирване хора, които бяха задържани и съответно за тях текат

каква е криминалната картина през сезон 2017? Какво показва съпоставката с миналите години? Какви тенденции се открояват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

Утвърждаването на България като туристическа дестинация от висок клас, което предполага комплексни възможности за практикуване на целогодишен туризъм, е сред основните приоритети в Програмата на управление на правителството. Поради пренасочване към нашата държава на туристи от съседни дестинации се реализираха прогнози за ръст в броя на туристите през летния сезон, известно Ви е. Това от своя страна повиши натовареността и отговорността на служителите на Министерството на вътрешните работи. През активния летен туристически сезон от юни тази година на територията на Областната дирекция МВР – Бургас, ще спомена трите основни области, са регистрирани общо 3137 престъпления, спрямо 3798 през същия период на 2016 г.,

На територията на Добрич са регистрирани общо 751 престъпления. Ще Ви кажа процентите – със 7,9% регистрираната престъпност е намаляла, и с 12%, отново да се види тенденцията с 2015 г. Въз основа на този анализ на оперативната обстановка е разработен план за дейността на Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, осигуряване на пожарната безопасност, включително в курортните комплекси и туристическите райони през летния и зимния туристически сезон 2017 – 2018 г., както питате. За опазване на обществения ред и противодействие на престъпността са командировани допълнителни полицейски сили от Областната дирекция на МВР, на чиито територии са курортните комплекси и туристическите райони. Знаете срещата ни в Бургас, включително и аз ходих там. Сформирани Сформирани са съвместни полицейски наряди със служителите от другите европейски държави – Румъния, Чехия, Полша също. С оглед сигурността на чуждите туристи имаме много добро взаимодействие. Създадени са междуведомствени координационни центрове съвместно с Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, с които се извършват съвместни проверки на питейни заведения, увеселителни клубове, търговски обекти. Осъществява се контрол по спазване на фискалната дисциплина, противодействие на данъчните престъпления, контрабанда и контрол на движение на рискови стоки и товари, установяване на нерегламентирани доходи и парични потоци от престъпна дейност. Създадена е организация за подобряване на координацията и взаимодействието на МВР с органите на местната власт – нещо много съществено, и местното самоуправление и частните охранителни фирми. Регулярно през целия летен сезон са извършени съвместни проверки в туристическите обекти на територията на структурите на Националната агенция за приходите и други министерства – на икономиката, финансите, туризма, здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството и други администрации в държавата, за по-ефективно действие и на органите на Министерството на вътрешните работи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Радев. Госпожо Саватева – за реплика. Благодаря, господин Министър. Надявам се да получа след това и писмената справка, защото е трудно човек да се ориентира винаги в цифрите и в процентите. Това, че анализът в общи линии вече е готов, аз го приемам като добър атестат най-вече защото МВР разполага с достатъчно стабилна база, въз основа на която трябва да направи по-задълбочен анализ и да се подготви за следващия сезон. Вероятно на част от хората им звучи странно, че говорим за следващ сезон, но аз споделям мнението на тази част от бизнеса, която е убедена, че анализ се прави веднага след сезона, а подготовката за следващия започва от края на октомври и приключва най-късно до края на април. А през следващите месеци се работи и, разбира се, се гарантира спокойствието и на бизнеса, и на туристите с по-дискретно полицейско присъствие. Може би предстоящият анализ ще включва и и преценка доколко ефикасно е командироването. Тоест този модел на охрана, който е свързан с командироването на служители. Имам предвид не само на „Охранителна полиция“, но и на отделни екипи криминалисти. Мисля, че през последните години този модел дава положителни резултати, защото примерно хората, които разбират от джебчийски кражби, от грабежи или пък от наркоразпространение, когато работят край морето, са по-близо до контингента. Когато говорим за лятото, при всички случаи не можем да прескочим темата за „Слънчев бряг“, защото най-често този курорт се споменава, когато става въпрос за престъпност. Мисля, че тази година нямаше сериозни видими сблъсъци, защото „Слънчев бряг“ е сложен не само заради струпването на хора,

че поставяте въпроси, и то точно сега. Само да спомена и да повторя, че подготовката отдавна е почнала даже за зимния период, а за летния правим отчети и анализа, за който споменахте. Да добавя само, че това го правим включително с посланиците на страните, които са заинтересовани какво се случва по нашето Черноморие. Декември месец ще има среща също с посланиците – аз или някой от моите заместници, да им кажем какво сме направили досега и какво могат да очакват в бъдеще. Много важен въпрос. Само го маркирах за колегите, които ни помагат от страните, които споменах. Идват тук, помагат ни, и то в две посоки – не само на нас, помагат на собствените си граждани също. Много внимаваме къде е границата на взаимодействието с гражданите. Когато нарушават, ние сме, разбира се, строги, спазваме закона, но когато имат някакви права, хората, които са тук, които са от Чехия, Румъния и другите държави и ни помагат, техни полицаи буквално работят заедно с нашите, така че те помагат в двете посоки – защитават интересите на техните граждани, и то на техния език, което е много важно и много съществено. Аз имам информация, която предавам и на Вас че работата с тях е много успешна. Разбира се, финансовите средства, които отделяме за това, внимаваме да са ограничени, но там, където е необходимо, и местата, където Вие споменахте, те присъстват. Ще Ви дам справка за водещите райони за управление на морските общини – Несебър, „Златни пясъци“, „Албена“, както споменахте, „Слънчев бряг“, включително с точни числа в таблици, които са доста подробни. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към третия последен въпрос към министъра на вътрешните работи. Той е от Цветан Топчиев относно състоянието на полицейско присъствие в населените места в община Брегово. Заповядайте, господин Топчиев. ЦВЕТАН Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, община Брегово се намира в най северозападния край на България, тя е гранична община. На запад граничи с Република Сърбия, на север – с Република Румъния. На територията на община Брегово се намират девет населени места и един общински център. В състава на населените места живеят предимно възрастни хора, като голям процент от тях са самотно живеещи. Намираща се в най-бедния край на страната, нормално е и Вие сигурно знаете, безработицата в общината е доста голям процент – над средния в страната. В общинския център и в някои населени места живеят компактни ромски общности, които имат склонности към противоправни действия. На фона на всичко това, на територията на община Брегово няма, пак повтарям, няма постоянно полицейско присъствие, и особено в тъмната част на денонощието. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: считате ли, че численият състав на полицейския участък в град Брегово е достатъчен, за да се осигури постоянно полицейско присъствие във всички населени места на общината? Какви мерки ще предприеме МВР за наложителното осигуряване на допълнителни полицейски екипи в община Брегово? Очаквам Вашия отговор, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Топчиев. Господин Министър – три минути за отговор, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев! Участък Брегово в района на управление Видин при Областна дирекция на МВР – Видин, обслужва град Брегово, общинския център, и както споменахте, девет села, както следват: Ракитица, Косово, Делейна, Тияновци, Калина, Балей, Куделин, Връв и Гъмзово. Населението на общината е 4800 човека, като от тях около 2000 живеят в общинския център Брегово. Към момента щатът на участък Брегово се състои от шест щатни бройки, от които един началник участък, един оперативен работник, един полицейски инспектор и трима младши инспектори. Мястото за полицейски инспектор е вакантно от месец април 2017 г. Един от служителите – младши полицейски инспектор, е постоянно живущ на територията на участъка в град Брегово. В участък Брегово са зачислени два служебни автомобила с обозначителни знаци. В Брегово е изготвен и график за прием на граждани от полицейски инспектор и младши полицейски инспектор, като е осигурен такъв във всяко едно населено място съгласно нормативните документи. На служителите от участъка се изменя работното време, като се осигурява полицейско присъствие както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Във всички малки населени места в община Брегово се провеждат специализирани полицейски операции по противодействие с битовата престъпност. Постоянно се извършват обходи от полицейски служители. Също така се провеждат регулярни срещи с кметове по места. Създадена е денонощна организация за незабавно реагиране при подаден сигнал на всяко населено място в община Брегово. Вследствие на така определеното разпределение на силите и средствата се осигурява необходимото полицейско присъствие според нас за противодействие на престъпленията от общ характер и се осигурява добър обществен ред. За времето от 1 януари до 30 юни 2017 г. оперативната обстановка на територията на община Брегово е както следва: регистрирани 22 броя престъпления от общ характер, от които 12 броя са образуваните заявителски материали и досъдебни производства срещу известен извършител, 5 броя са прекратени и 5 броя досъдебни производства са образувани срещу неизвестен извършител.

хората от община Брегово няма да бъдат доволни от Вашия отговор. Това е суха статистика, която всички знаем. За Ваша информация през „лошото управление“ на тройната коалиция 2005 – 2009 г. в полицейски участък Брегово служеха 12 служители, в момента са 5. Те не могат да осигурят нормално полицейско присъствие. Има полицейско присъствие до 24,00 ч., след 24,00 ч. няма полицейско присъствие. Като пример мога да Ви дам наскоро случай, оповестен и в медиите: един жител на общината се наложи да наруши закона, за да опази собствеността и бизнеса си. Всички жители на общината бяха в негова подкрепа. Вземете мерки

Благодаря, госпожо Председател. Господин Топчиев, Вие сте народен представител, може да говорите политически, аз ще се въздържа. Все пак съм от изпълнителната власт и съм тук, за да докладвам и да ме изпитвате буквално какво правим ние. Но не сте прав, като казвате нещо подобно. Как да го кажа? „Хората няма да ни разберат в Брегово, казвате. Това е суха статистика“. Ако те не ни разбират, и аз не ги разбирам. Или има сигнали и ние реагираме по тях, или няма сигнали и те остават неразбрани. Чрез Вас ги моля, и Вие им кажете, единственият начин да им бъде помогнато е да бъде заявено някакво престъпление или каквото се е случило. Няма как да стане иначе. Ако те нямат доверие в Министерството на вътрешните работи, нямат доверие в институциите, всички Вие, и аз включително, всички сме виновни за това и нека работим за това. Но ги моля да бъдат добри да регистрират. Регистрираме, реагираме, поправяме се. А за статистиката, моля Ви. Преди малко показах една графика. Не съм споменал кои са били на власт тогава, когато са били много повече престъпленията. Включително в Брегово, когато са били 12, а сега са на половината. Това е направено, защото тогава при едно друго управление престъпленията са били повече. Не бих искал да влизам в политически разговори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Да благодарим на министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев. Преминаваме към въпроси към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Първият въпрос е от народния представител Крум Зарков относно проблем с електричеството в град Глоджево, община Ветово. Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, вече доста години в град Глоджево, община Ветово, има проблем с електрозахранването. В близкото минало населеното място е било част от територията на бившия Разградски окръг. Всъщност град Глоджево се намира едва на 35 км от Разград. Съответно електропреносната мрежа и поддръжка е била към „Електроразпределение“ – Разград. В настоящия момент град Глоджево е част от община Ветово, което е в област Русе. Споменавам това, защото то е една от причините, които се изтъкват от населението, за да си обяснят факта, че в населеното място почти ежедневно токът прекъсва за неопределено време. Така наречените от населението „токови удари“ причиняват щети по електроуредите в домакинствата. Те спират функционирането на търговски обекти и производствени предприятия и нарушават ритъма на учебния процес детската градина и училището в града. Затова, госпожо Министър, моля Ви да ми отговорите: каква е причината за честите прекъсвания на електроподаването и какви мерки ще предприемате за нормалното снабдяване с електричество на над 3500-те жители на град Глоджево?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

Със свое писмо от 8 септември 2017 г. „ЕНЕРГО-ПРО“, информира, че през 2015 г. по въздушен електропровод Сеново са регистрирани голям брой автоматични повторни включвания, така наречените „примигвания“, причините за които в общия случай са свързани с влошена изолация – стар тип изолатори, прораснали клони в близост до електропроводите и лоши атмосферни условия. В тази връзка през 2016 г. дружеството „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ е инвестирало средства и извършило рехабилитация на въздушен електропровод Сеново. Подменени са изолатори по електропровода на стойност 16 хил. лв., като регистрираните автоматични повторни включвания са намалели, и то с близо 40%. По информация от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ към момента дружеството извършва ремонт и на въздушен електропровод Глоджево. Ще бъде подменена изолацията на електропровода, като стойността на инвестираните средства ще възлезе приблизително на около 50 хил. лв. През настоящата 2017 г. допълнително са предвидени инвестиции на стойност 92 хил. лв. за възлова станция Сеново, която осъществява връзката между двата електропровода. В тази връзка по повод изнесената информация, която изискахме от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“, с моя заповед е разпоредена проверка на място, за която предполагам, че в рамките на следващите две седмици ще имаме конкретни резултати и ще Ви информираме какво са установили контролните органи на Министерството на енергетиката. Ако установим нарушения или несъответствия, ние съответно ще дадем предписания, така че да бъдат предприети много бързи действия за отстраняване на тези повреди и на практика хората в този регион да се чувстват комфортно.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър! Аз Ви благодаря за сериозното отношение, което очевидно сте проявили и за проверката, която е извършена. е извършена. Аз и моите колеги – предполагам от всички парламентарни групи, които сме избрани от област Русе – ще продължим да следим въпроса. Надявам се и Вие да направите същото, но много е важно действително да бъдат информирани и хората за това, което се случва и какво да очакват – не само за да проявяват необходимия натиск, а и за да не се появяват

може да разчитате на нашата подкрепа, ако можем с нещо да бъдем полезни. За нас е важно въпросът да бъде решен възможно най-бързо, тъй като всички си представяме колко е неприятно и колко е чувствително

Въпросът е доста важен и бих казал стратегически за България. Затова си позволих да го задавам, тъй като сме силно притеснени. Не е моя работа да Ви обяснявам какво представлява Националният геоложки фонд, Вие го знаете по-добре от мен, но само за да маркирам актуалността на въпроса, ще си позволя да посоча някои от най-важните му характеристики, показващи неговата изключителност и безценност. На първо място, той разполага с архиви от извършени много сериозни геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания не само на територията на България, но и в Афганистан, Пакистан, Гана, Либия, Сирия и много други страни, предимно от Арабския полуостров и Африка, изследвания, които представляват жив интерес, да не казвам нещо повече – за чужди компании в тази област. Тези проучвания включват строежа на земна кора, свлачища, тектонични форми, сеизмика, полезни изкопаеми по видове, запас, обем и проучвания на находища, строителство от всякакъв вид технически и пътни съоръжения, подземно и надземно строителство, хидрогеоложки проучвания, свързани с търсене и проучване на подземни водни ресурси и други. Както Вие правилно посочихте в писмото си до Министерството на околната среда и водите, Националният геоложки фонд по същество не е архив, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва, допълва и обновява. Освен това той генерира ежегодно приходи в републиканския бюджет, като за 2016 г. този приход е бил 300 хил. лв. Тази безценна документация в момента се съхранява в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и по желание на министъра на околната среда и водите трябва да бъде преместена. В писмото си до Министерството на околната среда и водите Вие пишете: „Предвид огромния обем на документацията считаме, че евентуалното преместване на тези масиви информация може да доведе до загуба и повреждане на информацията, а така също ще изисква големи финансови и организационни разходи. При преместването ще се стигне до трайни негативни последици за организацията, съхраняването и предоставянето на геоложката информация.“ В тази връзка, госпожо Министър, Ви питам:

На първо място, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства министърът на енергетиката управлява Националния геоложки фонд. В него се съхранява, както Вие казахте, документация и веществен материал от геоложките изследвания при търсене и проучване на подземни богатства в Република България. Вещественият материал се съхранява в Националното складово фондово хранилище, находящо се в квартал „Илиянци“, а документацията от геоложките изследвания се съхранява в помещения, намиращи се в сградата на Министерството на околната среда и водите

От 1948 г. до 1997 г. там се помещава Комитетът по геология и минерални ресурси, тогавашната Национална геоложка служба на България. През 1997 г. функциите на Комитета по геология и минерални ресурси се прехвърлят към Министерството на околната среда и водите в същата сграда, а Националният геоложки фонд се прехвърля към дирекция „Земни недра и баланс за запасите“. След изменението в Закона за подземните богатства през 2010 г. и формирането на единен орган за управление на подземните богатства дирекция „Земни недра и баланси на запасите“ се закрива и служителите се прехвърлят към съществуващата тогава дирекция „Природни ресурси и концесии“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Реално само служителите сменят физически работните си места от сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“

цялата документация от Националния геоложки фонд. След преобразуването през 2013 г. на Министерството на икономиката, енергетика и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката и впоследствие през 2014 г. след разделянето на Министерството на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в три отделни ведомства,

документи, е наложително съхраняване при контролирани температури, относителна влажност на въздуха, ниво на светлинно въздействие. Необходими са и пожароизвестителна и охранителна системи. Тук, бих искала да допълня, че Националният геоложки фонд по същество не е архив, както и господин Ерменков цитира нашето писмо до Министерство на околната среда и водите, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва, допълва и обновява. Той съдържа информация за подземните богатства на България, събирани в продължение на почти 100 години. В Националния геоложки фонд се съдържат над 326 хил. единици, носители на геоложка информация, на хартиени доклади, хартиени карти, магнитни касети със сеизмични данни, магнитни дискове, оптичен компактдиск, натурални носители на геоложка информация. На 3 август 2017 г. от Министерството

На 25 август 2017 г. с наше писмо Министерството на енергетиката уведоми Министерството на околната среда и водите, че към момента не е възможно да се пристъпи към освобождаване на помещенията поради липса на подходящо място за разполагане на информационния масив, но в максимално кратки срокове Министерството ще се опита да разреши проблема с придобиване на сграда и помещения за нуждите на Националния геоложки фонд. На същата дата – 25 август 2017 г., е изпратено писмо до областния управител на област София с молба за безвъзмездно предоставяне на Министерство на енергетиката на сграда за нуждите на Националния геоложки фонд. Министерството е в непрекъснат диалог с колегите от областната управа. Очакваме техния отговор и предприемане на съответните действия за осигуряване на подходяща сграда с подходящи условия, които да гарантират правилното съхранение на тази безценна информация. След определяне на конкретна и подходяща сграда за нуждите на Националния геоложки фонд, обособяването на помещенията и тяхното специално оборудване, съгласно нормативните изисквания ще се пристъпи към преместването на документацията. След фактическото преместване ще бъде извършена и повторна инвентаризация с цел неговата проверка. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, използвам случая да Ви уверя, че Министерството на енергетиката и водите ясно разбират за какво става въпрос – че това не е просто един архив, а национално богатство, за което ние всички трябва да се погрижим, защото това е безценна информация, която ползва не само нас, тя ежедневно се ползва и от различни компании, които проявяват интерес, и от студенти, и от хора, които използват тази информация с научни цели. цели. Всички ние ще работим за това – тази информация да бъде съхранена по най-добрия начин, при най-добрите условия, и всички рискове от нейното евентуално повреждане да бъдат елиминирани. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Господин Ерменков – за реплика. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Частично съм доволен от отговора, не напълно и искам да Ви кажа, че сигурно щях да задам може би в малко по-отдалечено бъдеще, ако геоложката гилдия не беше притеснена от разпространените новини, че има някаква идея този фонд да се премести в Минно-геоложкия университет. Затова искам да питам дали сте запознати, че членът на Комисията по преместване на фонда – доц. Стефчо Стойнев, е управител на фирма с дейност, свързана с информацията във фонда, фирма, която печели всички обществени поръчки в Минно-геоложкия университет. По мои сведения същият доцент е и директор, ако не на всички, то поне на голяма част от лабораториите в университета. Не считате ли, че преместването на Националния геоложки фонд условно казано в столовата на Минно-геоложкия университет – е предпоставка за неправомерното му използване от заинтересована фирма? Не е ли конфликт на интереси? Няма ли това да доведе до загуба на приходите за бюджета на държавата за сметка на увеличаване на приходите за частната фирма? Аз не знам, госпожо Министър, дали сте информирана относно роднинските връзки на ректора на Минно-геоложкия институт в миналото и сега с членове на политическите кабинети на министър-председателя, Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи, а и не ми е работа да раздухвам слухове за обвързаност на ректора с управителя на спомената фирма. Сигурно инициирането на процеса по преместването на Националния геоложки фонд в този университет не е станало без външен натиск, имайки предвид Вашите притеснения, които имате, защото това не е по Ваша инициатива. Госпожо Министър, Ваша служебна и най-вече морална отговорност е да не допуснете този, както вече казах, безценен фонд да бъде разграбен и неправомерно използван. Тази отговорност е не само за гарантиране на нормалното функциониране на Националния геоложки фонд, но и отговорност пред усилията на всички учени, геолози, инженери, участвали в неговото създаване, а още повече отговорност пред бъдещите поколения, които могат да се възползват от огромния масив знания, които се съхраняват в него. Не допускайте частни интереси, прикрити под загриженост уж за председателството на България – един от мотивите, които имаше Министерството на околната среда и водите, да вземат връх над разума и морала. Не влизайте в съвременната история на България като съучастник в унищожаването на информацията за подземните ни богатства.

а с приходите от този Фонд – 300 хил. лв., може да се купят такива помещения за една година. Не е необходимо да се мести Фондът. По-лесно се местят чиновници, отколкото информационни масиви. Призовавам Ви да застанете в защита на Националния геоложки фонд. Да не допуснете преместването му е единственият начин да не поставите под риск съществуването му. В битката за запазването му ние, народните представители от „БСП за България“, сигурен съм и всички милеещи за родината ни партии и народни представители, ще бъдем на Ваша страна. Имате нашата подкрепа в тази битка. Аз имам допълнителен разговор, който ще водя с министъра на околната среда и водите по тези негови капризи, както бих ги нарекъл. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков. За дуплика – госпожо Министър, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Ерменков, благодаря за готовността за подкрепа в това начинание. Искам да Ви уверя, че това, което Министерството на енергетиката е предприело като действие, е това, за което току-що Ви информирах. Ние сме постъпили както трябва да се постъпи, както предвиждат нормативните актове. Обърнали сме се към компетентния орган – областния управител на София област, за предоставяне на помещение, което да бъде собственост на Министерството на енергетиката, така че да се погрижим за този архив

в рамките на закона и в интерес на работата, която трябва да извършва Националният геоложки фонд и той до този момент я върши успешно. Що се отнася до това какви са претенциите на Министерството на околната среда и водите. Без да искам да бъда адвокат на колегата Димов, все пак това е сграда, която се намира в Министерство на околната среда и водите и по всяка вероятност те искат да я ползват за други нужди. Ние трябва да постъпим колегиално и мъдро, в същото време да се погрижим за това, което притежаваме като национално богатство. Мисля, че това, което прави Министерството на енергетиката, е ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Да благодарим за днешното участие на госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Преминаваме с въпроси към министъра на финансите Владислав Горанов. Въпросът е от народните представители Лало Кирилов и Красимир Янков относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на община Криводол. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! В началото на месец септември с колегата Красимир Янков бяхме поканени от жителите на община Криводол на среща, на която те сигнализираха за финансово нарушение, извършено от кмета Петър Данчев. На срещата жителите на общината представиха материали за системно неплащане на здравни и пенсионни осигуровки на администрацията в размер на над половин милион лева. За тяхното погасяване господин Данчев иска от държавата безлихвен заем на стойност 630 хил. лв. Решението за целия заем е било взето на сесия на общинския съвет през месец август 2016 г., а парите получава през месец октомври същата година. Когато средствата постъпват в сметката на община Криводол, без знанието на общински съветници, парите са пренасочени по друга сметка – плащане на санкции по проект. Въпросният проект е за залесяване на неземеделски земи, финансиран с европейски средства по Програма за развитие на селските райони на стойност 535 хил. лв. След получени редица сигнали от граждани и кметове на кметства, че няма реално залесяване по по този проект, Държавен фонд „Земеделие“ налага сто процента санкция, тоест общината трябва да възстанови парите. Така Петър Данчев влиза в спирала от финансови нарушения. Година по-късно няма плащане по отпуснатия от държавата заем и по дължимите осигуровки. институт образуват изпълнителни дела. Държавен съдебен изпълнител описва част от недвижимата собственост на общината. Под запрещение са старата сграда на кметството, общежитието, училища в три села, база на полицейски участък и други, които са обезпечени по тези дела. Уважаеми господин Министър, във връзка с горепосоченото въпросът ми е: извършвали ли сте проверка на предоставените документи за одобряване на средства при постъпване на искането от кмета на общината? Какъв контрол осъществява Министерството на финансите върху бюджета на общините, на които се отпускат безлихвени заеми по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси? Благодаря, уважаеми господин Кирилов. За отговор – министърът на финансите, господин Владислав Горанов. Заповядайте, господин Горанов. МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кирилов, господин Янков – въпросът е от двамата, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно разпоредбата на Закона за публичните финанси, която народният представител цитира, при временни касови разриви по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Предоставянето от Министерството на финансите на заеми на общините се извършва по ред и условия, идентични за всички общини, в това число и община Криводол. При постъпването на искането за заем се извършва задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и се оценява законосъобразността и целесъобразността на искането от гледна точка на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Наблюдението върху изпълнението на бюджета на всички общини, включително и на тези с отпуснат безлихвен заем за преодоляване на временни касови разриви, се извършва месечно и на тримесечие чрез изготвяне на оценка и публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на информация с показатели за финансовото финансовото състояние на общините. При констатирано отклонение или неспазване на фискални правила и параметри се предприемат съответни действия към общините, които са обвързани с усилия за подобряване на финансовата дисциплина, целево изразходване на предоставените от държавния бюджет средства и своевременно възстановяване на получени заеми от централния бюджет. От началото на 2017 г. до настоящия момент до Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратени писма за проверки в над 100 общини по повод различни нарушения на финансовата дисциплина, въз основа на доказани чрез анализ на отчетните данни нарушения на нормативно определени показатели. този етап община Криводол не е включена в обхвата на проверяваните общини. На община Криводол е предоставен, както Вие споменахте, безлихвен заем в размер на 630 хил. лв. със срок за погасяване –1 октомври 2018 г., при спазване реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Ние наблюдаваме текущо финансовите показатели на общините. При наличие на отклонение от поетите от кмета на общината и общинския съвет ангажименти за преодоляване на финансовите затруднения и/или временния касов разрив ще се предприемат незабавни действия, предвидени в Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 106 от същия Закон подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация могат да се прихващат подлежащи на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за съответните бюджети или за сметка на средства от Европейския съюз. Постоянно наблюдаваме този процес. Извън този пунктуален отговор, искам да Ви уверя, че ако постъпят основателни сигнали за нарушение на законодателството, сме готови да извършим незабавно финансова инспекция в общината, която да провери дали Вашите твърдения са обосновани и дали действително има извършени нарушения на закона. Нашата позиция е била най-добронамерена – да се опитаме да помогнем на една бедна по същество община. Ако местната общност не може да се справи с качеството на финансовото управление, тогава ще се намесим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика – господин Янков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Не слушахте внимателно разяснението по така зададения въпрос от колегата бяхте се разсеял. Нашият въпрос е свързан с фактите. Има предложение от кмета на община Криводол Петър Данчев към общинския съвет,

На база на това предложение има решение на общинския свет, което Ви е предоставено като препис-извлечение само как са гласували. Иначе в самото искане към Вас, господин Министър, същият избран кмет на община Криводол Петър Георгиев Данчев Ви пише: „Исканият временен безлихвен заем в размер на 630 хил. лв. – планират се 498 194 хил. лв. да отидат за погасяване на финансова корекция към Държавен фонд „Земеделие“

Предоставен е препис-извлечение, с който Вие сте информиран, че има решение на общинския съвет за 630 хил. лв. Въпросът ни към Вас е: Вие как проверявате всъщност искането за безлихвен заем? Разбираемо, с решение на правителството министърът на финансите предоставя на общини със затруднено финансово положение такъв заем. има разминаване. Кметът иска от общинския съвет да гласува безлихвен заем за задължение към НАП, на Вас Ви пише,

Заповядайте, господин Министър за дуплика. МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Бъркате малко институциите. Ние сме финансите, не сме следствието. Ако има претенции, че е извършено престъпление, има си ред, по който то да се установи. Ние имаме достатъчно надеждни механизми да гарантираме, че централният бюджет ще се разчете с общината по начин, по който интересът на държавния бюджет да бъде защитен. В случая положителното е, че извън това, че е подведен общинският съвет, вероятно впоследствие и министърът на финансите, все пак средствата са отишли за покриване на задължения на същата община, а не за покупка или някаква нецелесъобразна инвестиция. Така или иначе на база на това разминаване, което Вие коментирате, съм готов да извършим инспекция в общината и да установим има ли закононарушения, за което да Ви информираме по надлежния ред. Агенцията за държавната финансова инспекция в случая, която е към министъра на финансите. За последния въпрос трябва да намерим правилно баланса между разделението на властите. Аз не съм пъдар на общините. Хората си избират кметовете и общинските съветници, и те контролират и управляват местните бюджети. Били сме свидетели на много провали на местната общност, респективно на местната власт. Тогава правителството е трябвало да помага и помагаме, където можем, като, разбира се, се стремим да стимулираме доброто управление и да не стимулираме лошото управление. Интересът на държавата ще бъде защитен дотолкова, доколкото имаме механизми, независимо от изхода на ситуацията от проверките и независимо от бъдещите действия или бездействия на местната власт ние да си получим обратно отпуснатия заем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. С това приключиха въпросите към министъра на финансите Владислав Горанов. Да му благодарим за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика – господин Бисер Петков. Първият въпрос е от народния представител Георги Гьоков относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Моят въпрос е за проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция. Тези български граждани там редовно са плащали социалните си осигуровки. В момента, в който се пенсионират, или даже при самото пенсиониране им създават различни проблеми – от изискване на документи до неизплащане на пенсиите. Тези проблеми не са нови, но по една или друга причина остават нерешени от много години насам. Разбираемо е хората да се питат дали отговорните институции в нашата страна – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи, посланика и консулите ни в Гърция са запознати с тези проблеми, и искат да получават отговори в състояние ли е държавата и как да защити техните интереси, в случая права? Защото Общите правила на Европейския съюз за признаване на правата на социална сигурност и за тяхната защита, когато гражданите преминават от една държава в друга, са сред най-важните части на общностното право и тези Общи правила на Европейския съюз се основават на четири принципа. Основен от които е принципът на равното третиране и недискриминация. И този принцип изисква българските граждани да се ползват със същите права и задължения като тези на гражданите на страната, в която се полага труд и се извършва осигуряването, в случая Гърция. Определено считам, че представените от мен проблеми и от хората, които идват в моята приемна и в приемните на колегите, и си поставят проблемите за пенсиите, са с нарушени права и при нарушаването при нарушаването на правата им е нарушен един от четирите основни принципа, а именно този за равното третиране и е налице дискриминация на българските граждани. В тази връзка са ми и въпросите към Вас, господин Министър. Има ли яснота относно мащабите на проблема? Поддържат ли се статистически данни за броя българи, които са придобили право на пенсия в Гърция, за броя на отпуснатите пенсии, за редовността на преводите от там? Какви са мерките, които ще предприеме Министерството на труда и социалната политика, всъщност до момента, и какви са бъдещите в краткосрочен и дългосрочен план,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, Министерството на труда и социалната политика отчита важността на поставените въпроси и през последните няколко години работи по редица жалби на граждани, свързани с отпускането и получаването на пенсии от Република Гърция, в които се открояват два основни проблема. Първият е свързан със забавяне потвърждаването на информация относно наличието и продължителността на осигурителни периоди от гръцка страна, което е пречка за отпускане на пенсии на лицата. А вторият – със спиране изплащането и невъзобновяване на вече отпуснати гръцки пенсии. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) случаите към момента, в които не е преценено правота на българска пенсия, поради непотвърден осигурителен стаж в Гърция, са 908. А случаите, в които не е преценено правото на гръцка пенсия, или по-точно в НОИ не е постъпила информация за това, са 933. Удостоверяването на осигурителен стаж в Гърция има значение и за отпускане на българска пенсия поради правилата за сумиране на осигурителни периоди в държавите – членки на Европейския съюз. Проблемите са обсъждани на различни нива между двете държави на ниво министри на труда, на съвместни заседания на правителствата на Република България и Гърция през месец декември 2012 г. и през месец август 2016 г., на експертно ниво в рамките на Административната комисия на Европейската общност за координация на системите за социална сигурност, както и в рамките на работното взаимодействие между Службата по трудовите и социалните въпроси към посолството на Република България в Атина, която се ръководи от представител на Министерството на труда и социалната политика, и компетентните отдели на Обединения осигурителен фонд на гръцката република ФК. В допълнение към това Националният осигурителен институт на Република България и Обединеният осигурителен фонд ФК са в непрекъснато взаимодействие по решаване на горепосочените проблеми.

гръцката администрация посочва като обяснение наличието на обективни причини като огромен брой напуснали служители от осигурителните институции и невъзможност за подменянето им с нов персонал. От друга страна, социалноосигурителната система в Гърция се намира в състояние на радикална реформа, която бе осъществена със Закон 4387 от 2016 г., и влязла в сила от началото на тази година. Основен израз на тази реформа е сливането на всички осигурителни фондове в един. Това е Обединеният осигурителен фонд ФК. Това сливане е поставило много предизвикателства от организационен характер, включително и с разпределението дейността в новата администрация на гръцката осигурителна институция. Разполагаме с информация от нашата Служба по трудови и социални въпроси в Атина, че е създадена временна организация, и всички входящи преписки, свързани с удостоверяване на осигурителни периоди и издаване на пенсионни решения да се разпределят от бившия Отдел за пенсии на граждани на доскорошния Основен осигурителен фонд ИКА, който сега изпълнява функции на разпределително звено. Това обстоятелство допълнително забавя реакцията на гръцката администрация по преписки на граждани от Европейския съюз. Вторият проблем, свързан със спирането и невъзобновяване на отпуснати пенсии, често е свързан с неизпълнение на законовите изисквания, въведени от началото на 1 март 2013 г. в гръцкото законодателство за наличие на гръцки осигурителен номер абревиатурата е АМКА, и данъчен номер АФМ. Това се отнася както за гръцки граждани, така и за всички други граждани на Европейския съюз и на трети страни, получаващи гръцка пенсия. Получаването на тези номера може да става само и единствено лично или чрез пълномощник, като не е възможно заявяването за издаване на данъчен номер да става по пощата. Това изискване затруднява лицата, живеещи извън територията на Гърция, още повече че е обвързано с изискване за адресна регистрация. Процедурата по обработка на новите документи според тези изисквания също води до забавяне на възобновяването при плащанията. Допълнителни затрудняващи фактори могат да бъдат липса на попълнени и изпратени годишни декларации, наличието на нови обстоятелства, както и пропуски в документацията. По данни на НОИ броят на отпуснатите гръцки пенсии на български граждани към настоящия момент е 4780. Изплащането на пенсиите, съгласно европейските регламенти става по директен начин, тоест по предоставени банкови сметки на лицата, и затова ние нямаме информация за евентуални забавяния в плащанията. Бих искал да отбележа, че гръцките власти категорично изключват наличието на дискриминационно отношение към българските граждани, като посочват, че забавянето при обработката на осигурителния стаж за пенсии се отнася с еднаква валидност и към гръцките граждани, за които периодът за издаване на решения за пенсионни обезщетения е около две години. За българските граждани този срок е по-дълъг заради процедурата по потвърждаване и сумиране на осигурителен стаж в повече от една държава – членка на Европейския съюз. Ръководството и администрацията на Обединения осигурителен институт ФК са информирани в детайли за наличието на проблемите с удостоверяване на осигурителния стаж за пенсии на българските граждани. Службата по трудовите и социалните въпроси към посолството на Република България в Атина се намира в постоянно взаимодействие с отдела за пенсии на граждани от Европейския съюз, с който е постигната договореност за приоритетно разглеждане на случаите с по-съществено забавяне. Службата по трудови и социални въпроси в Атина е поставила проблеми и пред новия председател на ФК господин Атанасиос Бакалексис, който демонстрира разбиране и готовност за конструктивен диалог. Имаме уверението на представителите на ФК, че към месец октомври тази година организацията на новата администрация ще има завършен вид и че най-вероятно ще завърши работата по изготвяне електронни регистри за удостоверяване на осигурителните периоди на гражданите, което следва да подобри значително времетраенето за обработка на документи. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Гьоков, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Председател, благодаря Ви за възможността да отговори министъра, защото въпроса наистина е изключително сериозен и засяга доста български граждани. Разбирам трудностите на гръцките осигурителни институции, те са ясни, произтичат от отношенията им с Европа и рестрикциите и санкциите, които се наложиха към Гърция, и се наложи пенсионната система да се обърне с главата главата надолу. Но за мен е недопустимо, че в ХХI век може да се случват такива неща в две европейски държави и че категорично е отричала гръцката страна дискриминационно отношение спрямо българите там. Аз мога да Ви задам един въпрос: представяте ли си, ако на няколко, дори не на един, а на няколко гръцки граждани в България се случи същото нещо, какъв шум ще се вдигне от отсрещната страна и какво ще се случи Или ние, като българи, сме някакви мазохисти, които трябва да търпим всичко, което се струпва на главите ни. Донякъде си го правим и ние самите, защото аз след – извинявайте, че намесвам друга тема, но след решението на съда за този шведски гражданин, който си позволи да самоуправства в България, нямам много надежда. Благодаря Ви още веднъж за изчерпателния отговор и не се съмнявам, че Вие правите каквото е възможно от наша страна, но може би със

година и половина-две и тогавашния министър и вицепремиер Калфин ми отговори, че се прави всичко възможно за тези хора, само че проблемите продължават. Дано, господин Министър, не Ви се налага след още една година, след две години, да задавам пак същия въпрос, защото не е нормално. Българите очакват тяхната държава да ги защити. Повярвайте ми, че това очакват наистина от държавата, поне това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господи Гьоков. Дуплика? Следващият въпрос е от народния представител Антон Кутев относно механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хора с увреждания. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, колеги! Както си спомням, в края на юни имаше серия парламентарни въпроси, включително парламентарен дебат на темата за хората с увреждания, в резултат на което и в Комисията по взаимодействие с неправителствените организации имаше такъв дебат, в който с едно Решение от 29 юни се възлага на министъра на труда и социалната политика да предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане цел изготвяне на реална социална оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания, което дава възможност за предоставяне на адекватни социални услуги в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот. Тази социална оценка по принцип е решена в чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания, където обаче само се казва, че такава оценка трябва да се направи и съответно изработката я прехвърля към Правилника за прилагане на Закона. Именно затова препоръката на Комисията отпраща към разработване на този правилник,

Въпреки това обаче оценката, която се прави, всъщност не отговаря на изискванията на Закона – за това ние вече сме говорили, а тя се оказва изключително важна за хората с увреждания. Защото е ясно, че когато сега цялата система стъпва на ТЕЛК-а и когато ТЕЛК-а съответно ти каже, че ти си 90%, за съжаление, не дай си Боже, но се случва на много хора, нетрудоспособен, има хора с 90% инвалидност или нетрудоспособност, които имат едни възможности, други – други. Тоест, тази оценка на ТЕЛК не дава възможността да бъде направена реалната оценка на хората какво им трябва, за да може оттук нататък да бъдат предприети съответните мерки към тях. Именно затова излиза въпросът, че тази оценка трябва да се направи както трябва. Важно е и е ясно между другото, че правенето на тази оценка всъщност обръща голяма част от системата за социалното подпомагане, която досега работи. И затова си даваме сметка, че това е трудна работа. Честно казано, тук имам протоколите от работата на Комисията, в които Вашата заместничка, заместник-министърката, която беше на тези разговори, малко самоотвержено пое ангажимент как август месец трябва да сме изработили онези неща, че октомври-ноември да сме вкарали вече Закона за социалните услуги, които, според мен, в който закон тази социална оценка трябва да бъде в основата на механизма.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

в отговор на Вашия въпрос относно разработването на механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания, бих искал да предоставя следната информация за действията на Министерството на труда и социалната политика. Първото действие е разработка на Проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Промените са подготвени в сътрудничество и консенсус с представители на правителствения сектор и Националното сдружение на общините в С предложените промени се уреждат редът и методиката за извършване на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и подготовка на индивидуален план за подкрепа за ползване на социални услуги, както и тяхното съдържание, сроковете за актуализацията и преразглеждането му. Предвидено е цялостният процес по подготовката и изпълнението им да се осъществява от доставчиците на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности или местна дейност. Оценката и планът се разработват от мултидисциплинарен екип от съответната социална услуга, към която е насочено лицето. Предвидена е възможност индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и индивидуалният план за подкрепа за ползване на социални услуги да бъдат преразглеждани и актуализирани при необходимост, но не по-късно от 12 месеца от изготвянето им. Предвижда се задоволяване на здравните потребности на лица, настанени в специализирани институции, да се изготвя план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование. Този план е неразделна част от индивидуалния план за подкрепа. С предложените промени се регламентира задължение на дирекция „Социално подпомагане“ и кметовете на общини да предоставят консултации и информации на лицата относно всички видове социални услуги, които могат да ползват, включително и относно профила на услугите. Доставчик на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, не може да откаже настаняване, респективно ползване на услугата на лице, насочено от дирекция „Социално подпомагане“ на АСП, ако услугата отговаря на нуждите на лицето. Доставчикът може мотивирано да откаже единствено, ако индивидуалната оценка на потребностите покаже, че не може да осигури подкрепата за лицето. Ако мотивираният отказ на доставчика не бъде обжалван, Дирекцията предприема действия за насочване на лицето към друга услуга, като до настаняването и насочването, доставчикът направи отказа и предлага на лицето тези дейности, чрез които е възможно да бъде подкрепено в рамките на услугата. Чрез подготвените промени ще се подобри достъпът до социални услуги от пълнолетни лица, включително и от лица с увреждания, както и ще се гарантира правото им на свободен избор да ползват социалните услуги, от които имат нужда. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане има одобрена частична предварителна оценка на въздействието и е публикуван на 13 септември 2017 г. за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на електронната страница на министерството. В изпълнение на Решение на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 55 от 7 юли, бе създадена Междуведомствена работна група със задача „Разработване на нова методика за социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания“. Това е второто ни действие, което предприехме след обсъжданията, които се проведоха в председателстваната от Вас Комисия. Работната група разработи Проект на методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Методиката има за цел да даде възможност за предприемане на адекватни и подкрепящи действия, базирани на извършената социална оценка. В разписаните в новата методика ред и условия за извършване на социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания се дава възможност и за самооценка на потребностите чрез включване на лицето с трайно увреждано в процеса на оценяване при изявено желание от негова страна. Този подход цели извършване на максимално точна преценка за оказване на подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможностите за интеграция на оценяваното лице, отчитайки условията на средата, в която то живее. Принципното становище на представителите на организациите на хората с увреждания при обсъждането на Проекта на методика с увреждане, проведено на 14 септември 2017 г., е, че за изготвянето на комплексна социална оценка на хората с увреждания, отчитащи индивидуалните потребности, извършвана посредством диференциран подход, тоест чрез работа по конкретен случай при установяване на индивидуалните възможности за социална интеграция, е необходимо да бъде извършена промяна в законодателството. В противен случай има опасност подходът за оценка на индивидуалните потребности да е в противоречие с действащите законови разпоредби, което би довело до формалност и липса на ефикасност на процеса на оценяване. Причината за това е сега действащото законодателство, което не предполага разписването на по-гъвкав подход за подкрепа на лицата с трайни увреждания единствено чрез промяна в подзаконовата нормативна уредба. В тази връзка Министерството ще предприеме действия за разработване на промяна на законодателството в съответствие с реформирането на медицинската експертиза, въвеждането на експертиза на работоспособността, както и с предстоящите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са в проект и оценката на потребности за ползване на социални услуги. По отношение на поставения въпрос бих добавил, че има работна група, която подготвя Проект на Закон за социални услуги, но готовността

Благодаря за отговора, господин Министър. От това, което казвате, аз разбрах, че Вие работите активно по въпроса в рамките на Министерството, така както е записано и в решението, за което от името на хората с увреждания, благодаря. Друг е въпросът, че всички знаем – и аз, и Вие, и хората с увреждания, че всъщност механизъм и досега имаше. Тоест, не е най-важното да напишем някакъв механизъм за работа, а той да сработи. Защото всъщност това е проблемът, че механизъм и досега имаше, но той не сработваше и е хубаво, че Вие го разглеждате в целия контекст на това как ще работи, защото Вие започнахте със социалните услуги. Съгласен съм, че трябва ново законодателство. На линия сме и аз бих подкрепил всички форми, които Вие предложите, за ново законодателство, включително бихме се включили в изработването на такова. Разбира се, самият Закон за социалните услуги е много по-труден по-труден и той надали може да бъде изработен извън Министерството, както и с Вас сме си говорили. Тоест, аз разчитам на това Министерството възможно най-бързо да подготви Закона за социалните услуги най-малкото, защото понятието за доставчик на социални услуги в момента е разработено така в законодателството и в наредбите, че то всъщност не може да сработи,

Най-важното е дали механизмът, който ще изработите, на практика ще може да бъде използван, така че да даде необходимите резултати. Най-полезното от моите разговори с организациите на хора с увреждания беше, че те даже казват: „не е толкова важно да увеличим парите за хората с увреждания“, което, разбира се, винаги е важно, защото те са неравнопоставени, „най-важното е да направим начина така, че сегашните пари и сегашните механизми да работят в наша полза, така че да дават резултат“. Това е Вашата отговорност в момента. Пак казвам – аз съм удовлетворен от това, че работите. Поздравявам Ви за това, но все пак имайте предвид, че в най-скоро време трябва да имаме резултати, които да заработят, а от това, което ми казахте, аз не мога да преценя дали мерките, които взимате, са адекватни, тоест дали резултатът ще работи. Това е Вашата задача. Надявам се след един-два месеца вече да можем да минем към по-конкретен разговор, в който да имаме реално разписани текстове. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Дуплика, господин Министър? Не. Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори, първо, на питане от народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов относно Северозападен район на България – политика относно пътната инфраструктура. Заповядайте, господин господин Топчиев, да развиете питането си. Разполагате с три минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, Северозападният район остава последен по почти всички икономически показатели спрямо останалите региони в България и в Европейския съюз. Северозападният район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европейския съюз. Районът е с най-отрицателен прираст на населението и най-висока безработица. Оценката за общото въздействие на Регионалния план за развитие на Северозападния регион върху развитието на региона, е ограничено. Обсъждани са различни възможности за съживяване на Северозапада развитие на туризма, селско стопанство и така нататък, но всъщност една от най-сериозните пречки пред развитието на региона е лошата инфраструктура. В тази връзка питането ни към Вас е: каква ще бъде политиката на повереното Ви министерство за чувствително подобряване на пътната инфраструктура в Северозападния регион? Кои пътни участъци ще са приоритет за изграждане и рехабилитация през Вашия мандат? Ще се осигури ли най-сетне реално финансиране за републиканските пътища от втори и трети клас в най-бедния регион на Европа? Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа Попов, Топчиев, Генов и Иванов! В страната има голяма потребност от поддръжка и модернизация на пътищата. Това е факт, което е предпоставка за осигуряване на икономическия растеж, подобряване на управлението на трафика, безопасността на пътищата, националната свързаност и улесняването на търговията, разбира се, сигурността. Сегашната система, базирана на стикер „Винетка“ и ограничените възможности на държавния бюджет, са недостатъчни за подобряването на състоянието на пътната мрежа и дори за запазване на текущото й състояние. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с АПИ е предприело конкретни стъпки за промяна на политиката по отношение на таксуването при ползването на пътната инфраструктура. Чрез въвеждането на смесена система – тол такса за тежкотоварните автомобили и с винетки за леките такива, ще се осигури стабилно и дългосрочно финансиране и необходимата поддръжка и модернизация на пътищата. Тези действия са инициирани не само в контекста на общоевропейската транспортна политика, защото сме убедени, че с внедряването на смесената система ще се осигури значително по-големи приходи главно от транзитно преминаващите тежкотоварни автомобили, което ще предостави възможност за развитие и модернизиране на пътищата. Освен това, това е най-справедливият подход и модел. Осъществяването на тол системата несъмнено ще рефлектира върху политиката по отношение на регионите за чувствително подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, политиката, която да осигури транспортна достъпност и безопасни условия на движение. В това число, фокус, както ние сме заявявали през този мандат, Северна България и, разбира се, Северозападна. Към момента съобразно определените от държавния бюджет средства за поддържане и ремонтиране на републиканската пътна мрежа през съответната бюджетна година, Агенция „Пътна инфраструктура“ планира своята инвестиционна програма, като приоритизира пътните участъци в зависимост от техните експлоатационни качества, интензивност на движение и други фактори. С приоритет се процедира в случаите с необходимост на аварийно-възстановителни дейности. Така например по линия на Програмата за поддържане през 2015 г. АПИ е вложила 9 млн. 300 хил. лв. за текущ ремонт и зимно поддържане в областите Видин, Враца и Монтана и около половин милион средства за подмяна на знаци, ограничителни системи, маркировка. През 2016 г. освен текущото поддържане, Агенцията изпълнява редица обекти с цел подобряване на експлоатационното състояние на републиканските пътища в Северозападна България. Не случайно фокусирам само вниманието върху трите области, а не за целия Северозападен район, тъй като видях все пак, че народните представители са представители на трите области – Видин, Враца и Монтана. Средствата за тези обекти са осигурени от държавния бюджет с Постановление на Министерския съвет. Говорим за обща сума през 2016 г., инвестирана по линия на текущите ремонти за поддръжката в трите области, за които споменах в Северозападния регион,

републикански път Враца – Криводол за над 4 млн. 400 хил. лв. В Монтана е малко по-ограничен ресурс – около седем милиона лева. Споменах общо за трите области през 2016 почти 62 млн. лв. Към момента през 2017 г. за текущ ремонт и поддържане, включително за знаци, ограничителни системи и маркировка са изразходвани почти 12 млн. лв. Освен със средствата, осигурени от държавния бюджет 12 млн. лв., Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа и чрез финансиране с държавно гарантирани заеми. В трите области Програма „Транзитни пътища 5“

Рехабилитирани са и два участъка от път II-13 – Борован – Кнежа. По Програмата e рехабилитиран пътен участък Мездра – Нови Искър в частта на област Враца. През 2015 г. се изпълни и Проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“ на стойност почти 13 млн. лв. на път II-13 граница на път Криводол – Девене – Борован. За този мандат в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е заложено да започне изпълнението на републиканския път Видин – Ботевград по основната пътна артерия, която свързва останалата част на България с тези

изнасяйки тежкотоварния трафик от общинския център. Имаме финансиране в размер на почти 3 млн. лв. с ДДС по Оперативна програма „Транспорт за проектиране“ на тези участъци.

Отделно от това, два пътни участъка в Северозападния район, по-скоро в трите области, а не в целия район, тъй като в Ловешка област имаме един, в Плевенска още два пътя – в трите области имаме два пътни участъка, които попадат в обхват на „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Това е път с обща дължина почти 30 км – лот 18 от „Път Дъбова махала – Монтана“. Офертите за избор на изпълнител и съответно строителен надзор са отворени. Продължава работата на комисиите. Очакваме до края на годината да сключим договорите

Врачанска област имаме рехабилитация на Път II-11, включително участъкът от Хайредин, през Хърлец към Мизия, Крушовица и Оряхово; в Монтанска област също имаме два пътя, във Видин един. Към момента сме стартирали тръжните процедури за най-тежкия участък от второкласния път, свързващ Видинска област със Сърбия през прохода „Връшка чука“ за укрепване на свлачището. От тази трибуна съм поел ангажимент, с който ще се реализираме впоследствие за цялостното рехабилитиране на второкласния път, връзката на Видинска област със Сърбия през прохода „Връшка чука“. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За два уточняващи въпроса – заповядайте, господин Иванов, разполагате общо с две минути. възможност Развиването на питането ни и Вашият отговор закъсняха по обективни причини доста дълго време и наистина трябва да призная, че през последните два месеца – през август и септември, има ясни знаци за променено отношение към пътната инфраструктура в Северозапада. хората са се наслушали много на думи и обещания и вече трудно вярват. Поздравления за вчерашния хубав ден за Враца и новия централен булевард, който все още поема част от трафика в посока Видин и старта на изграждането на пътя за Леденика, който, както казахте и Вие, ще окаже влияние за развитието на целия регион, а не само на туризма в областта – важни знаци, за които казах преди малко. Моите Моите два допълнителни въпроса са по-скоро под формата на ангажимент, който очаквам да поемете. Вие вече го казахте, но отново ще Ви помоля ясно и категорично да заявите, че имате вече ясен и точен график за старт на изграждането на скоростния път Мездра – Ботевград. – Ботевград. Вторият ми допълнителен въпрос е: ще поемете ли ясен ангажимент и ще устроите ли в бюджетната процедура за 2018 г., ясен и финансово осигурен план за подобряване на второкласната и третокласната пътна мрежа в региона? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Министър Нанков, заповядайте за отговори-ангажименти на двата допълнителни въпроса.

просто обещания, по най-важната пътна артерия в Северозападна България. Благодаря Ви за оценката, тъй като не просто на думи, а Вие също доста активно сте участвали в процеса на формиране дори на нашите политики, задавайки многократно въпроси по темата, но виждате вече реални действия и по осигуряване на техническата готовност, а и аз поемам конкретни ангажименти за стартирането на тръжните процедури за строителство на най-важната пътна отсечка Е-79. Факт е, че по-голямата част от ремонтните дейности на второкласната и третокласна пътна мрежа в Северозападна България и по-специално в трите области, за които коментираме и назад във времето – споменах и 2015 г., 2016 г., и през тази година, и през следващата, ще идват от държавния бюджет, от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, или ако, дай Боже, и догодина е както и тази реализираните приходи в бюджета превишаваха значително разходите и Агенция „Пътна инфраструктура“ се облагодетелства тази година с нови 100 млн. лв. чрез нарочно постановление, очакваме същия подход и догодина, ако изпълним и ако Министерство на финансите работи със същите изключително добри темпове.

в областта на пътното поддържане и на качествената ни пътна инфраструктура втори и трети клас, ще дойдат тогава, когато име наистина справедлив модел и достатъчен финансов ресурс по линия на тол таксите и електронните винетки. Разбира се, винаги съм подчертавал – не трябва да пренебрегваме и факта, това е количественото измерение на въпроса и на неговото качествено измерение, тоест ефективното разходване на този ресурс наистина с по-добър контрол и по-голямо качество. Днес един много интересен

аз не съм очаквал някой да коментира медийно. Още другата седмица пътят ще се отремонтира за сметка на изпълнителя и гаранционните му срокове. Така че и качеството на ремонтите е много важно. Споменах, от тези 100 милиона кои пътища в Северозападна България, аз мога да ги уточня:

на Агенция „Пътна инфраструктура“. За пътищата по „Региони в растеж“ – в област Монтана, имаме път III-102 – 38 км, три общини обслужва – Монтана, Георги Дамяново и Чипровци, над 8 млн. лв.

Така че догодина подходът ще е същият. С увеличаването на финансовия ресурс, споменах по какъв начин, още по-голям ресурс в Северозападна България не само за основното направление – скоростният път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

и Вие поехте ангажимент за това, че пътната инфраструктура в Северозапада ще бъде Ваш приоритет. Очакваме, разбира се, и както казах вече, има знаци за това, но ще продължим да настояваме това да става със сериозни и реални действия. Факт е, че през последните години всички решени тежки проблеми в пътната инфраструктура, основно във второкласната и третокласната пътна мрежа, ставаха и се случваха, имаше воля за това, след като хората излизаха на протести. Най-пресните примери са пътят през Димово, протестите в Михайлово, наскоро в Оряхово, за централния булевард на Враца, част от Е-79, преди няколко години също имаше протести. протести. Ще се съгласите, че този начин на решаване на проблемите едва ли е най-ефективният. Време е наистина към нашия регион да има не само ангажирано отношение, но и ясно изразен ангажимент, разписан като план за действие, осигурен финансово, за което Ви благодаря, че поехте този ангажимент във Вашия отговор.

на град Кърджали. Имате думата, уважаема госпожо Караянчева. ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, една от най-наболелите теми на област Кърджали е липсата на обходен път. Неговото изграждане е заложено в Областната стратегия на област Кърджали, но той все още е в проектен етап. Околовръстното шосе ще бъде част от Коридор № 9 – от Скандинавието до Бяло море, обаче след отварянето на прохода Маказа през 2013 г. потокът от автомобили стана изключително интензивен и този проход е на второ място по интензивност на автомобили. Другият голям проблем е, че тези автомобили преминават през центъра на Кърджали, през булевард „Беломорски“ и булевард „Първи май“. Това създава изключително големи предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Изключително тежка е ситуацията през лятото, когато започват да идват туристи от Украйна, Молдова, Румъния, също така и български граждани, които пътуват пътя Хасково – Мост – Кърджали. Искам да Ви предоставя и една статистика. За 2014 г. през Маказа са моторни превозни средства, от които 464 само за периода юни – август; 2015 г. близо милион МПС-та, от които 524 хиляди са в това тримесечие; 2016 г. вече имаме милион и сто моторни превозни средства, преминали за една година, в рамките на месеците юни – август са преминали 509 хиляди автомобила. Само за месец август имаме 213 моторни превозни средства и 630 лица, които преминават на територията на област Кърджали и през прохода Маказа. Виждате, че тази статистика показва изключително голямо покачване на интензивността на преминаващите моторни превозни средства. Предвид на това, господин Министър, моите въпроси са в тази посока. Искам да Ви попитам: до какъв етап е проектът?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

Вие много добре знаете, ще се решат редица проблеми, част от тях изброихте, свързани с транзитното движение и осигуряването на безопасни условия за пътуване в района. Изнасянето на трафика от чертите на населеното място ще допринесе за намаляване на вредните емисии във въздуха и за ограничаване на шума от тежкотоварните превозни средства. Очакванията са, разбира се, че с изпълнението на проекта, освен посочените ползи, ще се съкрати времето за пътуване към и от Гърция, което ще благоприятства цялостното развитие на региона, а и транзитният трафик и товаропоток през България, в частност през област Кърджали. Проектът за обходен път на град Кърджали е в напреднала фаза на подготовка. Към момента има сключен договор за изработване на идеен и технически проект за обекта. През месец януари 2012 г. е приета първата фаза на идейния проект за обходен път на град Кърджали, месец април 2013 г. е проведена процедура съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, като е постановено Решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Приет е окончателният идеен проект по одобрения вариант на трасето от Решението по ОВОС, месец август 2017 г., преди месец, на Експертен съвет беше приет окончателният вариант на Проекта. Предвижда се трасе с дължина 15 км. Обходният път е сложно инженерно съоръжение, като началото му е на около 6 км северно от град Кърджали по съществуващото трасе на Път I-5, в близост до разклона за село Черна скала, а краят – включване в Път I-5, южно от град Кърджали, в близост до разклона за летището.

Проектирани са общо три пътни възела – в началото и в края за връзка със съществуващия път и един пътен възел със сложна геометрия при пресичането с Път III-507, това е булевард „България“ в рамките на града. Агенция „Пътна инфраструктура“ към момента не може да се ангажира с конкретен срок за стартиране на строителство, тъй като процедурата, която трябва да приключи като теренното осигуряване на обекта и провеждането на обществените поръчки, заедно със строителството и строителния надзор, отнемат време, но аз ще кажа какви стъпки ще предприемем Разбира се, евентуалното обжалване на тези постановени актове и решения е вероятно невъзможност да фиксираме конкретен срок с месец в рамките на дадена календарна година. Но убеден, че през 2018 г. ние ще завършим всички отчуждителни процедури. Тук с адмирации и благодарности към областната управа, която съдейства в тази посока, така че през 2019 г. да стартират обществените поръчки за допълнително техническо и работно проектиране и за самото строителство на обекта. За мен по-добрият вариант е инженеринг, тъй като тогава ще спестим и срокове, а виждаме, че в момента имаме проект на експертен съвет, внесен доста подробен идеен проект с добри технически чертежи и решения. Разбира се, трасето да бъде разделено на два участъка, за пътя има изготвени количествено стойностни сметки. Това е в най-общи линии. Може би в дупликата ще дам още малко подробности. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Караянчева, заповядайте за реплика. Благодаря, уважаеми господин Министър. За мен като народен представител от този регион е много важно да чуя тези думи от Вас, че нещата наистина са много напреднали. Аз бях информирана за това, но исках и моите съграждани от област Кърджали да разберат, че проектите и работата по обходния път са в напреднала фаза и ангажиментите, които е поело Министерството на регионалното развитие, на АПИ и в частност на министър-председателя и правителството, е в посока на това да запазим възможно повече човешки животи и да не допускаме пътнотранспортни произшествия, които се случват на територията на град Кърджали. Само да Ви кажа, че през месец септември 2013 септември 2013 г. е открит проходът Маказа, имаме 98 пътнотранспортни произшествия, няма убити, има 38 ранени. През 2016 г. имаме 184 пътни произшествия, 8 убити и 63 ранени. Така че аз Ви благодаря за тази информация, която давате, за работата, която вършите и която вършим съвместно, разбира се. Разбирам, че става дума за сложно хидротехническо съоръжение, че има

годините, които Вие казахте и фиксирахте – 2018 г. за отчуждителните процедури, 2019 г. да стартират обществените поръчки. Надявам се ще се намери и финансиране, защото това е основният момент в един проект. Затова и искам от трибуната на Народното събрание, надявам се Вашият отговор да бъде чут от един народен представител, който гастролира в Кърджали и се опитва с лъжи и манипулации да печели политически пиар. Само да кажа, че

Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Още малко подробности относно подготовката и процедурите, които извървяваме в Агенция „Пътна инфраструктура“. В АПИ е представен пилотният проект, споменах за подробния устройствен парцеларен план за обекта. Към момента се извършва проверка по него и се работи по окомплектоването на окончателния вариант. Предстои внасянето му за разглеждане, каквато е процедурата, и утвърждаване от Комисията за земеделски земи, като сме си поставили доста амбициозен индикативен срок през декември 2017 г. да приключим и с тази процедура. След това продължава процедурата по съгласуването на парцеларния план, последвана от провеждане на заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика за разглеждането и приемането на подробен устройствен

по Закона за държавната собственост ще довършим отчуждителните процедури наистина със съдействието, както и към момента, на областната администрация. Така че не просто доказваме ангажираност с проекта, виждате, че вече подготвителният план на самото строителство е не в напреднала, а в крайна фаза. Относно финансирането и ангажимента, който може да поеме Министерството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, в дейността си четвърти месец като министър, толкова много говорене, толкова действия върша с колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ по въпроса с новата система на таксуване на тол таксите за електронните винетки. Тъй като всички ангажименти, които поемам от тази трибуна и не само, трудно биха могли да се реализират без реалното въвеждане на тол таксите и то не става въпрос просто за ангажименти, тук става въпрос за дългосрочна, за устойчива политика в областта на пътния сектор, която политика може би ще бъде първата като като сектор, която ще има достатъчен финансов ресурс, за да е устойчива и да се самоиздържа. Тоест на база на нуждите и потребностите в пътния сектор ресурсът ще е достатъчен, без да се надяваме нито на европейско финансиране, нито на заемно такова, нито пък на съответно средства от излишък от държавния бюджет. Тоест средства след